5. točku dnevnog reda. ¬- Izvješće o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza utvrđenih Zakonom o programima HR-a i HTV-a u razdoblju od 3. rujna 2007. do 14. listopada 2008. - Izvješće Ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a za 2007. godinu Podnositelj: Programsko vijeće HRT-a Predlagatelj izvješća je Programsko vijeće HRT-a na temelju članka 19. Zakona o HRT-u. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zdenko Ljevak predsjednik Programskog vijeća HRT-a. Izvolite. **Ljevak, Zdenko** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, dame i gospodo. Izvješće koje imate na svojim klupama je sastavljeno u dogovoru odnosno napravljeno na način da su svi članovi vijeća u njemu sudjelovali i da se konsenzusom ovakvo ovakvo izvješće nalazi, ovim konsenzusom vijeća ovakvo izvješće nalazi ispred vas. imamo ovdje članove Sabora koji prvi put vjerojatno imaju takvo izvješće u ruci a i javnosti radi ja ću reći nešto uvodno o sjednici sjednici vijeća, kako i na koji način se ona organizira. Sjednice vijeća su otvorene za javnost. Poslovnikom o radu vijeća HRT-a utvrđena je mogućnost da sjednica ili dio nje bude zatvoren za javnost kada se raspravlja o pitanjima koja su u interesu HRT-a proglašena poslovnom tajnom. Svaka tvrtka, svaka kuća i institucija ima svoje poslovne tajne pa tako i Hrvatska radio-televizija. U ovom izvještajnom razdoblju vijeće je dva puta iskoristilo poslovničku mogućnost da dio sjednice zatvori kada se raspravljalo o prijedlogu za imenovanje direktora programa, glavnih urednika informativnog programa Hrvatske televizije, razlozima ostavke ravnatelja podružnice Hrvatske televizije. Tu se radilo o informacijama koje su imale status poslovne tajne i vijeće je iskoristilo tu mogućnost. Sjednicama vijeća HRT-a redovito su nazočni predstavnici medija ali i međunarodne organizacije i institucije OESS-a i Europske komisije. Zapisnici sa sjednica vijeća dostupni su javnosti na web stranicama HRT-a. Kako bi javnost dobila punu informaciju o stajalištu članova vijeća glede programa Hrvatskog radija i Hrvatske televizije sastavni dio zapisnika sa sjednica i izvadci iz fonograma kada se raspravlja o programu HRT-a i HTV-a i donošenju programskih usmjerenja idu na web stranice i oni su već sutra dan dostupni svima zainteresiranima na području Republike Hrvatske. Budući da su svi zapisnici vijeća i izvatci na web stranicama ovo izvješće sadržava koje pred vas ne sadržava detalje o kojima je vijeće odlučivalo, raspravljalo i tako dalje jer zapravo ti detalji su na stranicama koje se mogu, koje se može uključiti i o njima komentirati. općenito o radu vijeća. Na svakoj sjednici vijeća a kako je to razvidno iz dnevnih redova vijeća u sklopu točke rasprava o emitiranom programu između dvije sjednice vijeće raspravlja o nadzoru programskih načela. Vijeće analizira program Hrvatskog radia i televizije i u sklopu čega su osim pojedinačnih osvrta na pojedine emisije i njihovu kvalitetu, profesionalnost davane i ocjene jesu li u tim emisijama prekršena programska načela i obveze te je u skladu sa donesenim ocjenama upozoravalo odgovorne na HRT-u. Isto tako Vijeće HRT-a je u sklopu sa svojim zakonskim startanim ovlastima u svojoj nadzornoj funkciji razmatralo izvješće direktora programa i glavnih urednika informativnog programa Hrvatskog radia i televizije o provedbi programskih usmjerenja u razdoblju od 30. lipnja do 31. prosinca 2007. i 1. siječnja 2008. do 30. lipnja 2008. godine. A sukladno obvezi direktora programa i glavnih urednika programa Hrvatske radio televizije. Naime to zakon ne predviđa ali izmjenom i dopunom Statuta, donošenjem Statuta to vijeće je inizistiralo da se takva izvješća daju kako bi se redovitije mogao pratiti program Hrvatske radio televizije. Vijeće je u sklopu svojih zakonskih ovlasti u ovom razdoblju davalo, dalo mišljenje o prijedlogu programskih usmjerenja HTV-a za razdoblje 10. rujan 2007. do 31. prosinca 2007. a prvi put je programsko usmjerenje HTV-a za cijelu 2008. godinu koja sadržava i zimsku i ljetnu shemu te na programska usmjerenja Hrvatskog radia 2008. godine. To su mišljenja prvi put u mandatu vijeća pratili i planski dokumenti pa je tako vijeće dalo pozitivno mišljenje i o rebalansu financijskog plana za 2007. kao i o prijedlogu financijskog plana za 2008. godinu. Nešto o nadzoru nad provedbom programskih načela. Unatoč primjedbama na program HTV-a koje su upućivali članovi vijeća opća konstatacija vijeća svodi se na to da su Hrvatski radio i Hrvatska televizija ispunili svoju temeljnu zadaću jer su u svojim programima zadovoljili interes javnosti na državnoj i lokalnoj razini te zadržali odgovornost zastupljenosti informativnog, kulturnog, obrazovnog i drugog sadržaja. Napredak koji je HTV učinio u nekim svojim programima u zadnjih godinu dana je očigledan, a što se poglavito odnosi na emisije s javnim sadržajem koje su svoje mjesto našle na 1. programu HTV-a a koji je i time dobio i svoju konačnu koncepciju i koja se prema reakcijama gledatelja pokazala vrlo uspješnom. Na 2. programu HTV-a još se ispituju najbolje opcije koje bi zadovoljile komercijalna ali i javni interes. Primjedbe članova vijeća su, na emitirani program pokazuju da unatoč poboljšanjima HTV-a mora raditi na daljnjoj, daljnjem poboljšanju programa u sadržajnoj smislu podizanjem civilizacijske i kulturne razine i ne podilazi u borbi s konkurencijom. Ostaje i obveza podizanja profesionalne razine novinara i urednika, poštivanje programskih načela i obveza utvrđenim ovim zakonom. U sklopu nadzora provedbenih programskih načela i obveza HTV-a u izvještajnom razdoblju a vijeće je posebno obratilo pozornost i nadalje u programu kritziralo na način da je reklo da se i nadalje u programu ne vodi dovoljno brige o jeziku i govoru novinara i urednika te u tom smislu ne provodi zaključak Vijeća HRT-a od 13. travnja 2006. godine. Još se ne daje dovoljno prostora sveučilišnim profesorima, znanstvenicima i javnim radnicima izvan Zagreba da sudjeluju u emisijama HTV-a u kojima bi imali što reći kao što to imaju i gosti koji se nalaze u našim emisijama unutar grada Zagreba. Emisije znanstveno-obrazovnog sadržaja kao i emisije iz kulture nadalje se ne poštuje preporuka Vijeća HRT-a emitiraju u neprimjenjenim terminima. To je jedna ja bih rekao od općih zamjerki jer jedno je donijeti programsku orijentaciju koju mi na početku godine donosimo i ona je uspješna toliko koliko se programska shema prilagodi programskoj orijentaciji. unutar programske sheme vijeće po zakonu ne smije utjecati i ono ne utječe ali s pravom radi preporuke odnosno uočava probleme koji su onda nakon takvih emitiranja i prisutni. Vijeće redovito inzistira da se još više vodi računa o kulturološkoj i civilizacijskoj razini na programu HTV-a i tu smo imali nekoliko kritika i mislim da su te naše primjedbe korektno prihvaćene. Nešto o ostalim aktivnostima vijeća što želim ovdje istaknuti a to je provedba članka 12. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji. Vijeće je u svojim ovlastima nastavilo provoditi i nadzor nad provedbom članka 12. HRT-u kojim je utvrđeno dopušteno vrijeme trajanja promidžbenih poruka kao i prekidanje emisija promidžbenim porukama. Kako se to već, kako je to već izvješteno i vi imate kod sebe Vijeće HRT-a svaka 3 mjeseca dobiva izvješće o provedbi članka 12. zakona. Nažalost kojem bi zabilježeno, u kojem nije zabilježeno prekoračenje dopuštenog vremena. Trajanje promidžbenih poruka. Vijeće je mišljenja da sankcije koje provodi HRT u provedbi onih koji su uzročnici takvih prekoračenja nisu i ne mogu konačno riješiti pa Vijeća HRT-a i unatoč činjenici da sveukupno gledajući iskazana iskazana prekoračenja ne prelaze dnevnu dopuštenu kvotu izvješće za razdoblje od veljače do svibnja 2008. godine nije prihvatilo tražilo je dopunu i pojašnjenje zašto su se ti incidenti i dogodili. I nešto o inicijativi programskog vijeća. Članovi vijeća primijetili su da, da su u realizaciji programa HTV-a postoje tzv. sive zone, a one se odnose na korištenje govornih automata s tzv. dodatnom vrijednošću i anketiranje gledatelja i kriterija prema kojima HRT sudjeluje u humanitarnim akcijama. Od ravnateljstva HRT-a je u tim svezi zatraženo očitovanje. Ravnateljstvo HRT-a s dužnom pozornošću razmotrilo je upozorenje i obavijestilo vijeće da će ta pitanja rješavati donošenjem smjernica o interakciji s publikom i programima HRT-a i pravila o suradnji HRT-a u humanitarnim akcijama. Do sad je vijeće ocijenilo da je puno racionalnije to vrijeme Hrvatska radiotelevizija mogla iskoristiti. Zbog mnogobrojnih obveza i preopterećenja dnevnih redova i ravnateljstva i vijeća te činjenice da je ravnateljstvo HRT-a zaključilo da bi o smjernicama za interakciju s publikom trebalo provesti širu raspravu s programskim ljudima, rješavanje tih pitanja vijeće HRT-a očekuje dokument koji će doći na verifikaciju vijeća do kraja godine. Vijeće HRT-a preporučuje programskom i poslovnom vodstvu da se programski više uključe u akciju koju vode Vlada i nevladine udruge kao što su primjerice ulazak Hrvatske Hrvatske u Europsku zajednicu, pristup NATO-u, provedba antikorupcijske strategije, nacionalnog programa upotrebe narkotika i tako dalje. Naime, vijeće čvrsto stoji na tome da je i to obveza Hrvatske radiotelevizije u onom smislu da informira, ali i da educira. Vijeće HRT-a posebnu pozornost posvetilo je izvještavanju kada su u pitanju djeca. Iako je etičkim kodeksom detaljno određeno kako izvještavati kada su u pitanju djeca, maloljetne osobe i druge društvene skupine. Uočeni su propusti u nekim dijelovima programa, dijelovima programa poglavito kad je riječ o djeci. Zbog toga je na poticaj Vijeća Hrvatske radiotelevizije organiziran okrugli stol na temu prava djeteta i dužnosti javne televizije u čijem radu sudjeluju i predstavnici Hrvatskog sabora. Na okruglom stolu mnoga su pitanja se razjasnilo ovo vijeće, novinari i urednici, predstavnici državnog odvjetništva, sudbene vlasti, ministarstva kulture i tako dalje i mislimo da je poslije takvog okruglog stola, da su incidenti, ako ih možemo tako nazvati se sveli na minimum ili da ih jednostavno i nema. Nešto o zakonu po kojem radi Vijeće Hrvatske radiotelevizije. Ja sam ovdje za, evo 5. put na ovom mjestu, otprilike kako je i zakon donesen. Moram reći da zakon kao takav je imao nekih propusta, ima neke stvari koje treba bolje doraditi, međutim ovakav zakon po kojemu radi Vijeće Hrvatske radiotelevizije omogućio da kroz vijeće Hrvatska radiotelevizija kao jedini javni medij zadrži svoju slobodu i novinarsku i svaku drugu i mislim da je to jedan, osobno smatram da je to jedan veliki uspjeh u radu vijeća komu je ovaj zakon to omogućio i moram vam reći da sam ja pozvan za 5 dana u Ljubljanu da i na jedan određen način i manifestiram primjenu takvog zakona, da je to i način kako je zaštićena Hrvatska radiotelevizija jedan od pozitivnih primjera koji se mogu zapravo i dalje i koji žele neki implementirati.

glavni ravnatelj HRT-a, Vanja Sutlić. Izvolite. **Sutlić, Vanja** Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, dame i gospodo. I ove godine je pred vama izvješće o poslovanju HRT-a, ali sad za 2007. godinu. Sastavljeno je u pravo onako kako su ovdje išla pitanja, interesi i vaše sugestije, dakle sukladno vašim glavnim izraženim interesima u ovom cijenjenom Domu. HRT je i u 2007. godini nastavio pozitivno poslovati. Ostvario je dobitak od 5,7 milijuna kuna, iako su određeni uvjeti mogli ugroziti taj pozitivni poslovni rezultat od rasta inflacije, nelikvidnosti u poslovnom okružju, te u samoj kući ponajprije zbog promjena upravljačke strukture HRT-a tijekom poslovne godine. Prema poreznoj prijavi, a u skladu sa zakonskim obvezama 77% ovog iznosa, tj. 4,4 milijuna kuna HRT je uplatio u državni proračun kao porez na dobitak. Iako cilj HRT-a kao javne ustanove nije dobitak, već ispunjavanje javne funkcije prema programskim načelima i obvezama utvrđeni Zakonom o HRT-u u svojem radu vodimo računa i o načelima ekonomije, kao i svi drugi poduzetnici, a to znači da ne trošimo više od onog što smo zaradili. Kad je riječ o prihodima, ostvarili smo ih sa iznosom od milijarde 489 milijuna i 664 tisuće kuna, što je u odnosu prema 2006. minimalni pad od 1%, ali oko 11 milijuna više od planiranog. Nisu svi prihodi padali, nego samo oni od marketinga i to za oko 11%. Kad smo već kod te vrste prihode, komentirati ću neke konstatacije komercijalnih televizija. Nije naime točna njihova tvrdnja da je javna televizija prigrabila veći dio marketinškog kolača jer se dogodilo upravo suprotno. HRT već nekoliko godina uzastopce gubi dio marketinškog kolača, kolača, tako da je sad udio prihoda od marketinga oko 25%, dok je u boljim vremenima iznosio i 35% ukupnih prihoda. Prihodi od pristojbe u 2007. godini iznosili su oko milijardu kuna, porasli su za 5,4% u odnosu na 2006., te s ukupnim prihodima sudjelovali sa 67,8% i taj porast nije samo rezultat povećanja pristojbe, već i porasta broja obveznika koji plaćaju RTV pristojbu kojih je na kraju 2007. godine bilo oko milijun Istaknuo bih da sve te prihode ne zadržavamo za sebe, postoje mnoge zakonske obveze koje HRT mora iz njih financirati Fond za poticanje pluralizma oko 28 milijuna kuna, Vijeće za elektroničke medije oko 7,6 milijuna kuna, a oko 120 milijuna kuna plaćamo za emitiranje programa. Što se tiče troškova, oni su u 2007. iznosili milijardu 483 milijuna 989 tisuća kuna, što je u odnosu prema 2006. pad od oko 1%. Koeficijent porasta potrošačkih cijena, odnosno inflacije u 2007. iznosila je oko 5,8% pa i to pokazuje da smo činili sve kako bismo kontrolirali troškove, te da smo čak i neke uspjeli i smanjiti. Možda smo mogli i više, ali kao što znate, u svibnju su se dogodile promjene u čelnim dužnostima HRT-a, što je moglo rezultirati unutarnjim potresima, organizacijskim i poslovnim. Kako bi se to spriječilo, u kući je najprije trebalo staviti pod kontrolu troškove tako da su imali 2 rebalansa financijskog plana. Prvim rebalansom financijskog plana obuhvatili smo troškove koji nisu bili planirani, tj. nabave programa filma, drama, sporta i nekih drugih sadržaja kako bismo mogli realizirati tzv. ljetnu shemu, a drugim rebalansom je to učinjeno za jesensko-zimsku shemu. Pri tome smo neke troškove u kući ranije planirali i uspjeli smanjiti za čak 39 milijuna kuna. Najveći troškovi odnose se na različite vrste usluga. Oko 573 milijuna kuna ili 39% svih troškova. Osim već spomenutih zakonom utvrđenih troškova moramo podmirivati troškove, dakle također sad spomenem emitiranje programa oko 120 milijuna kuna, prava prikazivanja u iznosu oko 70-tak milijuna kuna, trošak za prava izvođenja HDLS-u, HUZIP-u, HDU oko 36 milijuna kuna, a postoje i drugi troškovi koje podmirujemo iz tog iznosa, vanjska suradnja oko 152 milijuna kuna, usluge održavanja imovine oko 45 milijuna kuna. Sve više smo orijentirani na otkup domaćeg programa za koji smo izdvojili oko 50% više nego u odnosu na 2006. te iznosi od 30 milijuna kuna u 2007. godini. Prijevozne usluge su narasle na 22,5 milijuna kuna, a izdvojili smo oko 15,5 milijuna kuna i za različite nagradne igre. U 2007. u sklopu tih troškova su i troškovi koprodukcije, odnosno vanjske produkcije za koje smo obvezni zakonom provesti javni natječaj. U 2007. taj smo javni natječaj obaveze iz njega su proizlazile na oko 19,7 milijuna kuna, odnosno 10% godišnje proračuna proizvodnje. Isti smo realizirali na žalost u nešto manjem iznosu od 15,22 milijuna kuna ili 77,25% od obveze. Pritom moram reći sljedeće. Ministarstvo kulture raspisuje natječaj za dramski dokumentarni program što je za HRT značilo obavezu od 16,23 milijuna kuna, ali taj iznos nismo u cjelini uspjeli realizirati zato što neki producenti nisu bili u stanju zatvoriti svoje financijske konstrukcije pojedinih projekata kao i zbog smrti nekih autora. Za angažiranje vanjske … društava za tehničke usluge HRT je raspisao natječaj u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, a realiziran je u iznosu od nešto manjem od 2 milijuna kuna. Tek kao napomena na ovo da ovo nije ni tendencija i namjera, HRT je u 2008. godini planirao za vanjsku produkciju, dakle koprodukciju na temelju javnih natječaja iznos od 34,8 milijuna kuna odnosno 15% 77 77 godišnjeg proračuna proizvodnje programa iako je obaveza bila znatno manja, oko 22 milijuna. Ostvarenje će međutim biti još i veće pa smo tako do 2008. godine, u 2008. godini nalazimo se pred kraj pa možemo reći da je to manje-više realizacija. Ostvarili koprodukcije s Ministarstvom kulture u iznosu od 15,64 milijuna kuna, a različite vanjske produkcije preko isključivo javnih natječaja nabavili smo za oko 40 milijuna milijuna kuna, dramske programe, zabavne programe i ostali smo u nešto smanjenim nabavi tehničkih usluga u odnosu na prethodnu godinu, dakle milijun I ovo govori o našem nastojanju da ono što je na neki način pod najvećom lupom javnosti, učinimo krajnje transparentnim i ove poslove koje radimo sa različitim vanjskim subjektima obavljamo prvenstveno putem javnog natječaja iako na to nismo obavezni iznad onog što je zakon predvidio. HRT je i za Financijski izvještaj 2007. godine angažirao vanjsku komercijalnu reviziju na osnovi javnog natječaja VDO reviziju Zagreb. Revizija je utvrdila da financijski izvještaj citiram pruža istinit i fer prikaz financijskog položaja HRT-a na dan 31. prosinca 2007. te te njezine financijske uspješnosti i njezin novčani tijek. U izvješću revizije je i dio koji se odnosi na našu obavezu primjene Zakona o javnoj nabavi i taj dio u odnosu na 2006. godinu iskazan s manjim brojem nedostataka i propusta, ali ni sa jednom namjerom da se taj zakon zaobiđe. U ovom je segmentu interna revizija kontinuirano provodila nadzor. Nemamo pisanih pohvali, postoje one usmene Ureda za javnu nabavu da je HRT u primjeni Zakona o javnoj nabavi ako ne najbolji, onda pri vrhu urednih obveznika primjene tog zakona. I na kraju nešto o kadrovima, radnicima ili vanjskim suradnicima, sve je rečeno, rezultat ukupnosti upravo tog rada. Na HRT-u je na dan 31. prosinca 2007. radilo 3692 radnika koji su imali prosječnu plaću oko 6.200,00 kuna. Ako se iz tog iznosa izuzmu porez i prirez na dohodak kao što to čini statistika sa prosječnom plaćom u Hrvatskoj, naša je prosječna plaća u visini prosjeka Hrvatske, dakle oko 4.900,00 kuna prema iskazu stručne publikacije, računovodstvo i financije broj 3. Trošak vanjske suradnje, a bez nje ne može biti naših programa, tu su i mnogi autori, umjetnici, glumci, izvođači. U 2007. godini počeli smo striktnije kontrolirati nego ranije kako bi smanjili ukupne troškove u ovoj 2008. godini. Nismo mogli na sve poslovne procese potpuno utjecati jer je dosta toga bilo i naslijeđeno, tako da je poslovanje u 2007. neka vrsta prijelaznog perioda koje se s još jasnijim ciljevima nastavlja i u 2008. godini. U tom smo periodu počeli i sa izradom dugoročne strategije ponajprije usmjerene na integraciju poslovnih procesa i njihovu racionalizaciju i optimizaciju posebice kada je riječ o proizvodnji, troškovima, novoj organizaciji i sustavu plaća koja će prve cjelovite rezultate dati tijekom sljedeće 2009. godine. Orijentacijom na vlastitu proizvodnju i produkciju na temelju javnih natječaja želimo uz to stvoriti ili možda bolje reći vratiti izgubljeni sjaj osobito trajnim produkcijskim djelima domaćih autora. Ovu 2008. godinu smatramo dolazeću i početkom razdoblja novog srednjoročnog plana razvoja HRT-a kojim bi se do 2012. na temelju prihvaćene strategije u koju je ugrađeno i puno saznanja o razvoju medijske tehnologije i svih oblika komunikacija s javnošću, HRT restrukturirao u jak javni elektronički multimedijski servis koji će znati i moći odgovoriti svim novim izazovima i zahtjevima javnosti i medijskog okruženja. Zahvaljujem. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina? Informiranje, informatizaciju i medije? Ravnopravnost spolova? Predsjednica odbora, gospođa Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine ravnatelju, Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora raspravio je na 12. sjednici izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i o provedbi programskih načela i obveza utvrđenih Zakonom o HRT-u programima Hrvatskog radija i HTV-a te Izvješća ravnateljstva HRT-a o poslovanju za 2007. godinu koje je dostavilo Programsko vijeće HRT-a. Osnovna primjedba na izvješće je da je dio koji govori o ostvarivanju programskih načela preopćenit, nedorečen i s dvojbenim ocjenama koje nisu adekvatno argumentirane i obrazložene. Puno više prostora posvetilo se financijskom izvješću. Odbor se posebno osvrnuo na obveze određene Zakonom o ravnopravnosti spolova. Naime, u navedenom zakonu glavi 7. pod nazivom "Mediji" propisana je obveza medija da kroz programske sadržaje, programske osnove, programska usmjerenja i samo regulacijske akte promiču razvoj svijesti o ravnopravnosti spolova. Također je izrijekom zabranjeno javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv i omalovažavajući ili ponižavajući način s obzirom na spol i spolnu orijentaciju. U raspravi je istaknuto da je premalo televizijskih sadržaja koji promiču ravnopravnost spolova, toleranciju i nenasilje. Nedostaje programa o ženskoj svakodnevnici, pozitivnim uzorima. Nadalje, naglašeno je kako javna televizija treba biti u službi educiranja i zabave primjerene razine. Također je iznesena i primjedba na tehničku opremljenost regionalnih dopisništava Hrvatske radiotelevizije. Podržava se osnivanje svojevrsnog edukacijskog centra pri HRT-u koji će omogućiti kontinuirano obrazovanje i usavršavanje zaposlenika. Nakon rasprave odbor je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese zaključke. Prihvaća se izvješće o radu Programskog Vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza, prihvaća se izvješće ravnateljstva o poslovanju HRT-a za 2007. godinu i treće odbor traži da Programsko vijeće HRT-a posebno razmotri primjenu odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova koji govori o obvezi medija da kroz programske sadržaje i usmjerenja i samoregulacijske akte promiču razvoj svijesti o ravnopravnosti žena i muškaraca, te o tome izvijesti odbor najkasnije do kraja ožujka 2009. godine. Hvala Poštovani potpredsjedniče, ravnatelju Hrvatske radiotelevizije, predsjednice Programskog vijeća, kolege zastupnici. izvješća o radu Vijeća Hrvatske radiotelevizije i provedbi programskih načela i obveza utvrđenih Zakonom o programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije u razdoblju od 3. rujan 2007. godine do 14. listopada ove godine, generalno ocjenjujući Hrvatski radio je položio ispit, odnosno u svim segmentima uz neke manje primjedbe ispunio programske zadaće. Rad Programskog vijeća bio je uspješan što je vidljivo kroz njegov odgovoran i kvalitetan rad. Gledajući kroz prizmu prava na informaciju, bito je istaknuti transparentnost sjednica Vijeća Hrvatske radiotelevizije, koje su otvorene za javnost, a zapisnici sa sjednica odmah se objavljuju na internetskim stranicama Hrvatske radiotelevizije. Što se tiče Hrvatske radiotelevizije treba istaknuti da je radi značaja i pozicija koju Hrvatska televizija zauzima u medijskom prostoru, javna televizija daleko više izložena kritici javnosti od ostalih televizija. I to nije ništa loše, jer javnost je najbolji korektor kvalitete. Bez obzira na sve primjedbe i uočene neprofesionalnosti koje su članovi Vijeća Hrvatske radiotelevizije uočili tijekom rasprava o realiziranom programu Hrvatske, Hrvatska televizija je posljednjih godina učinila znatne pozitivne pomake u kvaliteti programskih usmjerenja i programskog sadržaja. Iz ovog izvješća o radu Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije i o provedbi programskih načela i obveza, utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj televiziji kao i o programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, a koje je peto po redu Programsko vijeće podnosi Hrvatskom saboru u mandatu od 2003. godine. da podsjetim te godine Vijeće Hrvatske radiotelevizije nije prihvatilo izvješće o svom radu, postignut je znatan napredak, a isto tako vidljivo je da unutar informativnog programa HTV-a još uvijek postoje određene smetnje u kvaliteti komunikacije i profesionalne suradnje. Uostalom, proteklih smo mjeseci, a u jednom razdoblju i svakodnevno bili svjedoci medijskim napisa o narušenim profesionalnim i međuljudskim odnosima u informativnom programu Hrvatske televizije. Iako je program Hrvatskog radija ocijenjen pozitivno, tim više što djeluje u okruženju jake konkurencije, ocjena s kojom se i osobno slažem jest da se još može poboljšati. Za razliku od Hrvatskog radija, program javne televizije je pod daleko većim povećalom zbog javne zadaće koju Hrvatska televizija ima i utjecaja na auditorij koji nam je namijenjen. U posljednjih godinu dana u programu Hrvatske televizije, očigledan je napredak posebno u emisijama s javnim sadržajem koje su se ustoličile na prvom programu, a što su i sami gledatelji popratili s pozitivnim reakcijama. Drugi program još traži idealnu formulu spajanja javnog i komercijalnog interesa. Osobito valja istaknuti da Hrvatska televizija iako i dalje mora raditi u cilju poboljšanja programa, nije podlegla u borbi protiv konkurencije radi poboljšanja gledanosti, te snizila civilizacijske i kulturne kriterije, kao i profesionalne standarde novinara i urednika. Ipak Hrvatska televizija bi trebala i dalje ostati vodeći medij koji će visoko profesionalno standardima utjecati i na druge medije, pa zato nije dobro da u pravilu informativni program počinje uglavnom crnom kronikom. Ta se pojava u posljednje vrijeme gotovo udomaćila u informativnim emisijama svih elektronskih medija. U tom kontekstu važno je posebno istaknuti zaključak vijeća, prema kojem treba voditi još više brige o jeziku, govoru novinara i urednika, a emisije znanstvenog obrazovnog sadržaja emitirati u primjerenijim terminima. Potrebno je obratiti daleko više pažnje prijedlozima i temama koje predlažu gledatelji, jer Hrvatska radiotelevizija postoji zbog njih, a nikao obrnuto. I kada sam već rekao oni su najbolji korektor kvalitete programa i pokazatelji vrijednosti Hrvatske radiotelevizije. Hrvatska radiotelevizija kako bi nadalje zadržala vodeću poziciju u području elektronskih medija, mora permanentno ulagati u usavršavanje svojih djelatnika i njihovo obrazovanje i biti tržišno konkurentna i financijski stabilan medij koji se obraća svim građanima, bez obzira na godine ili kupovnu moć. Javni radiotelevizijski servisi su danas u Europi potrebniji više nego ikada kao jamci slobodnog formiranja javnog mišljenja i znak su zrelosti svoje demokracije. Da je Europska unija svjesna te važne uloge javnih servisa, najbolje potvrđuju Amsterdamski protokol koji je stupio na snagu još '99. godine, a iz kojeg se i danas mogu sugerirati četiri principa financiranja na kojima se zasniva budućnost javnih servisa a to je stabilnost, nezavisnost, proporcionalnost i transparentnost. Poboljšanje vezano uz transparentnost rada Hrvatske televizije vidljiva je i u raspisivanju javnih natječaja za kupnju televizijskih programa i usluga od neovisnih produkcijskih kuća čime se na minimum svode svode mogućnosti prozivanja zbog korupcije ili sumnjivih odluka čelnih osoba Hrvatske televizije. Nažalost, još uvijek je problem predugih reklamnih blokova kao i prikrivenog oglašavanja i dalje koji je prisutan na Hrvatskoj televiziji. Takve pojave u programima Hrvatske televizije treba i ubuduće smanjivati na najnižu moguću mjeru. Teško da to možemo preko noći postići ali nam treba biti uzorom i svjetski poznato BBC koji nema oglase ali zato ima golemu bazu pretplatnika što mu donosi godišnji budžet koji se može usporediti s državnim proračunom manjih država a koji mu omogućava vrhunsku kvalitetu programa. Naši građani plaćanjem radio televizijske pristojbe u ukupnim prihodima Hrvatske televizije sudjeluju sa oko 70% a marketing čini 30% ukupnih prihoda i taj omjer je približno isti kao i u većini javnih radio-televizijskih servisa europskih država. Što se samog poslovanja Hrvatske radio-televizije tiče Hrvatska radio-televizija u 2007. godini nastavila je pozitivno poslovati te ostvarila gotovo 1,5 milijardu kuna o čemu je već bilo ovdje rečeno dok slijedeće godine Hrvatska radio-televizija planira veći priljev prihoda od radio-televizijske pristojbe ali i od marketinga čime bi se pokrili troškovi novih kanala sportskog i news kanala, te se planira novo zapošljavanje visoko kvalificiranih stručnjaka, novinara, tehničara, ekonomista, pravnika i slično. Vijeće je mišljenja da se treba okrenuti ka strategiji koja bi se više usmjerila na prihode od marketinga a ne televizijske pristojbe što bi vodilo većoj gledanosti, ciljanoj publici, kvalitetnijim programima te proizvodnji vlastitih programa koji će postati izvozni proizvod. Osobno držim da bi najveći napredak kao i ugled Hrvatske radio-televizije postigao se kroz veću proizvodnju vlastitih programa jer povećanjem marketinga povećat će se broj i duljina reklamnih blokova koji su i sada predugi. A najnepopularniji potez sigurno bi bio u ovom socijalnom trenutku povećanje pristojbe koju građani plaćaju za Hrvatsku televiziju. Tema izbori osobito važna za sve medije u Hrvatskoj koja je bila aktualna u prošloj godini ali koja će biti aktualna i u slijedećoj godini nameće pitanje o kojem se posebno govori i u Izvješću Hrvatske radio-televizije je dosadašnji način praćenja izbornih kampanja u elektroničkim medijima. Pokazalo se da sadašnja pravila o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne kampanje ne omogućuju izbornom tijelu dobivanje potpunih informacija. Vijeće je ocijenilo da je praćenje izborne kampanje na Hrvatskoj televiziji bilo koncepcijski promašeno što se posebno odnosi na izbornu noć a u izbornim emisijama prekršena su i pravila o utvrđivanju prikrivenog oglašavanja u programima Hrvatske radio-televizije. Kad smo kod teme izbora osobito cijenim stav vijeća Hrvatske radio-televizije kao i glavne urednice informativnog programa Hrvatske televizije da se ni u kojem obliku neće dopustiti miješanje politike u rad Hrvatske televizije kao i uređivačku politiku cijele kuće odnosno Hrvatske televizije. Dobro da vijeće Hrvatske radio-televizije je ukazalo i na postojanje sivih zona o čemu ste govorili u realizaciji programa Hrvatske televizije a što se odnosi na korištenje govornih automata s tzv. dodanom vrijednošću u anketiranju gledatelju i kriterijima prema kojima Hrvatska radio-televizija sudjeluje u humanitarnim akcijama. Na kraju, valja ponoviti kako je vijeće Hrvatske radio-televizije što je vidljivo iz izvješća koje je pred nama ali i iz brojnih napisa u raznim medijima koje smo mogli čitati i gledati u protekloj godini bilo zaista aktivan korektor u radu Hrvatske radio-televizije iako bi u vremenu koje je tek pred nama trebalo imati još više inicijative i kreativnosti kako bi organizacija i kvalitete programa Hrvatske radio-televizije bila još bolja. Iz navedenih razloga klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatit će Izvješće Hrvatske radio-televizije o provedbi Hrvatskog radija i Hrvatske televizije u razdoblju od 3. rujna 2007. do 14. listopada 2008. te Izvješće Ravnateljstva Hrvatske radio-televizije o poslovanju Hrvatske radio-televizije za 2007. godinu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Antun Vujić. Izvolite.

Tema odnosa HTV-a i društva posredstvom Sabora je politička tema pa dopustite najprije da nekoliko političkih stavova iznesem u ime kluba SDP-a. Odnos Sabora, države i javne televizije prošao je više faza sretnih ili nesretnijih ali na neki način možemo reći da je sazrijevanje demokracije i sazrijevanje na neki način javnih kriterija išlo paralelno i da danas ipak imamo Zakon o HRT-u kao jedan od najstarijih zakona u praksi donošenja zakonodavstva u ovome Saboru. On je prošao različite faze, faze kritike, faze podrške, faze primjećivanja određenih defekata a nadam se ili vjerujem da je sada došlo u fazu razumijevanja pa onda i mogućnosti nadograđivanja za jedno novo vrijeme sa onim kvalitetama koje bi tek trebalo evidentirati kao novu praksu i nove probleme. Ono što je prvi odnos, što bi podvukao a tiče se političkih pitanja vezano na ovaj izvještaj to je da je unutarnja dinamika vijeća takva da iz ovog izvještaja se apsolutno ne može primijetiti da je bilo kakva politička podjela unutar vijeća odlučila ovakav ili onakav karakter ovoga izvještaja ili iz različitih stavova koje iznose pojedinci a koje možemo pratiti u fonogramima sa ovoga vijeća da ta politička prisutnost je nešto što razdvaja vijeće. Vijeće je pokazalo kako smo se i nadali jednu unutrašnju koherentnost u donošenju odluka i ta unutrašnja koherentnost istodobno ga stavlja u poziciju da bude podržano od ovoga Sabora a karakter samog ovog izvještaja koji je kritični podvlači potrebu da shvatimo i slijedeće a to je da je prihvaćanje od strane Sabora i od strane kluba SDP-a izvještaja ovoga vijeća, Programskog vijeća HRT-a istodobno i prihvaćanje vrlo kritičkih odnosa toga vijeća spram čitavog niza pojava unutar samoga HTV-a. U našim diskusijama i u našim raspravama katkada se to ne uzima dovoljno u obzir pa se na neki način poistovjećuje vijeće, poslovodstvo, uredničke strukture i tako dalje i sve se promatra kao jedno te isto. Ne. Vijeće je tamo za to da osigura zakonitost rada, da osigura poštivanje programskih načela, razvijanje programskih načela. Ono nije nadzorni organ. Ono nema ni nekih ingerencija, a ima i nekih zabrana da bude nešto što će zamjenjivati uredničku politiku. Ja molim da se ovo prvenstveno shvati. Dakle podrška samom izvještaju vijeća i podrška kritičkim elementima toga izvještaja u odnosu na čitav niz elemenata u ponašanju ove kuće. Posebno bih podvukao i što mi se čini da je također ne jedna od tekovina ovoga vijeća a to je poštivanje stavka 2. članka 19. Zakona o HRT-u u kojem se izričito zabranjuje, da skratim pa da upotrijebim taj izraz uplitanje ljudi iz vijeća u pojedine emisije, u na neki način sugeriranje o utjecaju na urednike. Takvih prijava nismo ni imali niti takvih, za za takve slučajeve znamo niti su ovdje evidentirani što je zapravo bio ranije često slučaj, a što je vrlo često i slučaj kod onih koji kritiziraju vijeće kada misle da su članovi vijeća tamo zato da program bude ovakav i onakav. Oni su za to da daju kritike emisija koje su viđene kako bi ta kritika djelovala na emisije koje budu stvarane, budu kvalitetnije, ali da ne, da sprovode svoje intencije u okviru programskih orijentacija HRT-a. Ovo je također važno izreći i da je to velika razlika u odnosu na raniju praksu koju smo i mijenjali zakonom od 2003. a u kojem to nije bilo slučaj pa smo imali dakle u ovom Saboru koji je mogao svjedočiti i ideje da je samo vijeće HRT-a neka vrsta političkog tijela koja onda sa ingerencijom političkog tijela nastupa kao i politički subjekt unutar Hrvatske. Ono što je bitno to je dakle da imamo vijeće koje je radilo kvalitetno i da imamo kritički izvještaj. Razumije se da je i način izbora toga vijeća koji možda neće zadovoljiti sve ili dapače možda će mnoge ostaviti u velikom nezadovoljstvu takav da u njemu ne može doći do političkih majorizacija i da se onda isto tako te političke, nemogućnost politički majorizacija pozitivno odražava na određenu koherentnost u donošenju samih odluka. Ima jedan veliki aspekt međutim koji se ovdje ističe i kojega bih posebno istaknuo a to je da vijeće ili neko drugo tijelo bi trebalo razriješiti neka od vrlo ozbiljnih pitanja koja nisu razriješena na adekvatan način na televiziji. Elementi koji se tiču radnog prava vijeće nije za njih, nema ingerencija a oni su vrlo često u javnosti prisutni kao veliki problemi. Kriteriji vanjske produkcije, dodjele sredstava za vanjsku produkciju su zapravo netransparentni. Mi imamo dakle slučajeve koje smo vjerojatno mnogi od nas kao pojedinci, i ja jesam, ali vjerojatno i mnogi drugi zatečeni sa nevjerojatnim informacijama o zloupotrebama na televiziji a da zapravo ne možemo nikad utvrditi je li to tako ili to tako nije. Zanimljiv je jedan stav kojega je spomenuo i koje spominje, koje da upravo zbog nemilih situacija koje nastaju prozivanjem čelnih ljudi HTV-a zbog korupcije a o čemu je raspravljalo i na radnim tijelima Hrvatskog sabora … /Govornik se ne s tim u vezi tražilo od Državnog odvjetništva da utvrdi činjenice i pokrene odgovarajuće postupke. Tko ovo nije dobro primijetio onda je možda propustio da vidi jednu vrlo, vrlo važnu bitku koju vijeće vodi. Ne bitku protiv utvara nego bitku da se vidi da li stvarno postoje indicije o kojima smo mi kao pojedinci informirani iz uvijek neslužbenih izvora gdje ne možemo razlikovati tračeve od istine ili takve indicije ne postoje. Mislim da u ovim aspektima je došlo vrijeme i o tome smo razgovarali, o tome je govoreno i na odboru za medije, informatizaciju i medije a to je da je da bi možda trebalo jedno tijelo koje ne može biti nadzorni odbor jer je dakle HDZ javna ustanova ali može biti neko upravno stručno vijeće koje bi pomoglo vijeću koje na ovaj način i nije predviđeno da funkcionira u ovakvim kontrolnim aspektima da preuzme odgovarajuće odgovornosti i da na neki način raščisti, raščišćava one situacije u kojima smo mi prisiljeni da posredujemo a da istodobno o tome ne možemo imati kvalificirane podatke. Mislim da je cijela serija zapažanja kritičkih u ovom izvještaju u vezi sa ostvarivanjem programskih osnova HRT-a u vezi s onim što većinom slušamo i u saborskim raspravama, u raspravama po odborima ili u raspravama u našim klubovima a to je dakle redovito i redovito se spominju određeni problemi koji se ponavljaju. Ne podilaziti u komercijalnoj borbi s konkurencijom. To je bila jedna od najčešćih kritika nezavisno od klubova zastupnika gdje se spominjalo dakle a i sada smo čuli dakle u aspektu vrste komercijalizacije u kojem sudske kronike zamjenjuju prve naslove političkih mislim problema, a zašto oni … /Govornik se ne razumije./ … i tako dalje i tako dalje, odvlače televiziju, javnu televiziju od njenog javnog sadržaja. I dalje se kaže ne vodi dovoljno briga o jeziku. Pa mislim da je vrijedno da se čuje, mislim kada će se ta praksa promijeniti što se čini da se ta praksa promijeni. I dalje se ne poštuje u dovoljnoj mjeri ono što je glavni sadržaj javne televizije, a to je širenje prostora onim istaknutim znanstvenicima, javnim, kulturnim i drugim djelatnicima koji mogu kompetentno govoriti o mnogim stvarima nego se vrtimo u krugu koji zapravo na neki način suzuje utjecaj javnosti i kvalitetu utjecaja javnosti i širinu javnosti u odnosu na mogućnosti da se neke teme tematiziraju i da se obrade. Emisije znanstveno-obrazovnog sadržaja kao i emisije iz kulture i nadalje se ne poštuju preporuke vijeća u vezi s time što se dakle emitiraju u neprimjerenim terminima. Ne vodi se dovoljno računa o kulturološkoj i civilizacijskoj razini programa HTV-a. Nije riješeno pitanje koncepcijskih odnosa vezano na HRT plus. Neriješena su pitanja na koji način konstituirati drugi dnevnik. Dakle prihvaćanje izvještaja Vijeća HRT-a otvara ozbiljna pitanja hoće li se u ovom aspektu i idući puta ponavljati ili će se moći govoriti da su neke od ovih problema problema riješeni za jedan budući izvještaj. Ono što mislim posebno na mnogima smeta i što bih želio istaknuti, to je dakle kada je u pitanju zadržavanje javnih obaveza televizije vezano na vanjske programe i na 10% vanjske produkcije da se tu najprije nije poštovala ova kvota od 10% kao minimalna. Ona sada izgleda da će programom dalje ići i da će biti prije i da će biti veća, ali je ona istodobno izvor svih ovih nemilih situacija u kojoj mi ne znamo zapravo na što se troši novce, u kojem poslu je nevjerojatna informacija u drugim medijima o televiziji i u kojima mi ne znamo kome da vjerujemo. Mi svi možemo prihvatiti postojanje poslovne tajne na televiziji, razumljivo je da dio taktika poslovnik i tako dalje, pa i javne televizije može biti poslovna tajna, ali način financiranja, sredstva financiranja, kriterij financiranja, objavljivanje svih prispjelih zahtjeva za produkcijama i istodobno javno prezentiranje kriterija zašto su neke dobile i koliko su dobile, to je nešto što apsolutno pripada polju javnosti i to bi televizija morala raditi. Ova su sredstva javna sredstva, Sabor je zadužen da o njima vodi računa i brigu, a ovo ne može biti nikakav predmet nikakve tajne poslovne jer takve tajne nemaju niti ministarstva, niti bilo tko drugi. Sve se odlučuje putem javih natječaja, ali se ti onda rezultati isto tako i publiciraju, tako da ne ostavljaju dvojbe i ne ostavljaju mogućnosti interpretacija kakvih ima veoma Prekoračenje dopuštenog vremena trajanja promidžbenih poruka i prikriveno oglašavanje nisu neki samo sitni propusti na koje napominje ovaj izvještaj. Oni su vrlo, vrlo veliki propusti zato što ovu televiziju do koje je nama stalo i gdje branimo njen javni karakter stavljaju u obrambeni položaj spram svih onih koji koji zapravo nemaju te povlastice koje ima javna televizija da ima pretplatu i da kroz tu pretplatu može ostvariti ono što druge ostvaruju na ovaj način preko marketinga. Ne bih se složio sa prethodnom formulacijom da bi bilo dobro da marketing više zauzima jer je tendencija javnih televizija ako je barem slušati što to namjeravaju učiniti u Švedskoj, a i drugdje, zapravo da javna televizija, ako ona ima velika sredstva od pretplate, a ima golema sredstva od pretplate se potpuno čak i odrekne reklama i prekidanja programa i intencija je to, a ne mislim marketing. Mi smo zadovoljni da vi na neki način vodite i tu marketinšku borbu jer u ovoj situaciji vjerojatno i nije moguće napustiti cijeli taj teren, ali mislim da je perspektiva javne televizije da ona bude posve nezavisna od svih onih interesa u kojima je već podlegla u mnogočemu ostali medijski prostor, pa i ostale televizije, a to je da više ne razlikujemo njihove orijentacije od interesa, pa i ekonomskih interesa, pa i političkih interesa njihovih vlasnika ili onih o kojima ovise kao oglašivači. Oglašivači nemaju što imati utjecaj na politiku javne televizije i prema tome tendencija osiguranja preko pristojbe nije isto imala, ona je proturječna na neki način tendenciji ostvarivanja sigurnosti, dodatne sigurnosti televizije od marketinga. On je potreban, ali on nije kvaliteta o kojoj treba govoriti kao o nečemu izuzetno poželjnom. Kompleks izbornih zakona i ponašanja javne televizije u vezi sa izborima, što izuzetno nas zanima, a zanima nas i kao tijelo način na koji način se prenose ove sjednice je ovdje neriješen i ovdje je i predloženo da se na neki način iznova razmatra, budući nam se skraćuje vrijeme, dopustite, onda ću krajnje reducirati još ovo što sam želio reći, a to je dakle da nije adekvatno da se javna televizija sa jednim dnevnikom javlja u aspektu zajedničkog istraživanja tržišta kada istodobno javna televizija je nešto što je odvojeno od toga tržišta, a kada je taj dnevnik, jedan od dnevnika koji dolazi iz onoga koncerna koji ima najveću koncentraciju na tržištu, pa ovo je ozbiljan jedan ukor kojega ste također dobili od vijeća i koji mislim potpuno paše onome što treba uzeti u obzir. Da zaključim samo sa jednom rečenicom gospodine predsjedniče. HRT je jedini medij koji nije bio privatiziran iz vlasničkih interesa, on je tekovina demokracije u Hrvatskoj, on nije savršen. Izvještaj koji prihvaćamo je istodobno kritičan prema njemu, ali on je na neki način u jednom dinamičnom razvitku i odnosu i u tom smislu i sa ovim rezervama mi ćemo podržati ovaj izvještaj. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika nacionalnih manjina, gospođa Zdenka Čuhnil. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvaženi ravnatelju HRT-a, predsjednice programskog vijeća. Pred nama je 5. izvješće koje Hrvatskom saboru podnosi Vijeće HRT-a o svom radu, programskim načelima i obvezama koji proizlaze iz Zakona o HRT-u iz 2003. godine. Inzistiranje na poštivanju Zakona o HRT-u svakim danom postaje sve važnije u razvoju HRT-a kao javnog medija i hrvatskog građanskog društva, barem to tako naglašava HRT. I dok komercijalne televizije u ratu za gledatelje vrlo često se oglušuju o neke temeljne etičke principe suvremenog građanskog društva, ogulušuju se i o zakone koje reguliraju medijski prostor. HRT to ne čini ili možda pa ću ponoviti da HRT inzistira na poštivanju zakona. Kako je to onda moguće da 5 godina kasnije, 5 godina od donošenja zakona ponovo u ime nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj moram ponoviti da nacionalne manjine nisu zadovoljne. Naprotiv, vrlo su nezadovoljne što niti Hrvatska radiotelevizija, a niti Hrvatska Vlada ne provode Zakon o HRT-u, posebno članak 5. stavak 4. jer na HRT-u nema informiranja na jezicima nacionalnih manjina, a nismo niti 17 godina postojanja samostalne Hrvatske države postigli razinu primjenjivanu devedesetih godina. Da ocjena ne bi bila samo naša, da ocjena ne bi bila samo nas pripadnika nacionalnih manjina, ukazivali smo i na izvješće o provođenju povelje o zaštiti regionalnih i manjinskih jezika koju je Hrvatska ratificirala još '97. godine i na temelju koje je ove godine proveden već treći monitoring. Što se tiče javne televizije, stanje od prvog kruga praćenja nije se promijenilo i ja ću ponoviti ono što sam za ovom govornicom rekla i nažalost ponavljati ću, pa neka to bude i vapijuće. Prizma je još uvijek jedina televizijska emisija za nacionalne manjine. Prikazuje se jednom tjedno u istom formatu zadnjih 15 godina. Prizma zbog svog formata manjinskim jezicima pruža priliku za gotovo simboličnu izloženost na javnoj televiziju jer ni jednom jeziku ne omogućava razvoj samostalne i iole značajne prisutnosti. K tomu korisnici određenog regionalnog manjinskog jezika ne mogu sa sigurnošću znati hoće li se njihov jezik pojaviti u određenoj "Prizmi" ili ako hoće, kada. Prisutnost u sredstvima javnog priopćavanja se u slučaju određenih jezika smanjilo u usporedbi sa stanjem prije Domovinskog rata. Ovdje apeliramo na kronike šest zaštićenih jezika koje su bile u Hrvatskoj do '90. Vodeći računa o današnjim prilikama na području javnog priopćavanja i rastućoj važnosti javnih glasila u suvremenom društvu kao i podizanju javne svijesti o manjinskom stanovništvu mišljenja smo da javna televizija nije isto tako ispunila svoju obvezu. HRT nije ispunio svoju obvezu u stvaranju programskih načela po Zakonu o HRT, gdje je HRT dužan proizvoditi ili objavljivati emisije namijenjene informiranju pripadnika nacionalnih manjina i to na jezicima nacionalnih manjina. Time HRT krši i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, posebno naglašavam članak 18. Ovih dana gotovo je Izvješće Vlade o provođenju Konvencije o zaštiti nacionalnih manjina gdje se pokušava odgovornost i informiranje isključivo prebaciti na Vijeće za elektroničke medije, odnosno bolje reći na Fond za poticanje pluralizma i razvoja različitosti medija. Činjenica da fond raspolaže sa 3% sredstava pretplatničke pristojbe. Činjenica je da se nešto sredstava odobrava za tzv. manjinske emisije, ali nema povratnih informacija da su sredstva iskorištena za proizvodnju programskih sadržaja za manjine na jezicima manjine ili su ona usmjerena drugdje, jer na žalost manjine te programe nisu prihvatili kao svoje, odnosno najčešće ih nema. Činjenica je da je HRT javna pa i nacionalna radiotelevizija kako to često ističemo. Činjenica je da ima ulogu informiranja, educiranja, zabave kako to neki naglašavaju, zato i plaćamo pristojbu. I nacionalne manjine plaćaju pristojbu i manjine su doprinijele ocjeni da je Hrvatska u Europskoj uniji ocijenjena kao zemlja s visokim stupnjem poštivanja ljudskih prava te s pravom očekujemo da se provedu dijelovi zakona iz dijela manjinskih prava. Klub nacionalnih manjina neće podržati izvješće

Gospodine potpredsjedniče, poštovani gosti, kolegice i kolege. Za početak u ime kluba HNS-a, drago mi je da je ovo posljednje izvješće koje se odnosi na ovakve čudne datume i da ćemo ako je vjerovati ovom što smo dobili u svojim materijalima vezanim za ovu točku, ubuduće izvješće vijeća kao i izvješće ravnateljstva dobivati za kalendarske godine, a ne podijeljeno na ljetne i zimske sheme programa. Tko god je pažljivo pročitao ovo izvješće može ga nazvati nekom vrstom kronike dobrih namjera i mršavih rezultata. Po mom mišljenju to nije slučajno već je rezultat jedne vrste ugrađene pogreške ili rezultat naprosto načina izbora vijeća i ovlasti i načina rada vijeća. Ja ću se na to vratiti nešto kasnije u ovom izlaganju. Za razliku od mog kolege Vujića s kojim se često slažem, u ovom slučaju ne slažem se s njim da se u radu vijeća ne vide političke podjele. Upravo obrnuto. Ako pogledate zapisnike sa sjednice vijeća, jasno se vidi politička podjela. Imate šest članova vijeća koji uvijek raspravljaju vrlo pohvalno vezano na suradnju s ravnateljstvom, na napredak koji HRT postiže iz godine u godinu kao javni medij i imate pet članova vijeća koji uglavnom zapitkuju i kritiziraju ono što se događa. Dakle očita je i prepoznatljiva ta podjela unutar vijeća samoga i na neki način govori pozitivno ja bih rekla o vijeću da je ipak unutar svojih nadležnosti uspjelo obavljati u velikoj mjeri svoj posao u okviru takve ili sadržavajući takvu podjelu. Drugi problem čini mi se da proizlazi iz velikog raskoraka između percepcije, važnosti i snage i utjecaja koji Vijeće HRT-a bi trebalo imati ili kako javnost doživljava utjecaj i ulogu Vijeća HRT-a i stvarnih ovlasti i instrumenata djelovanja koji zakon tom vijeću daje. Sadržajno gledano vijeće HRT-a ima mogućnost sudjelovati ili utjecati u dva momenta ako izuzmemo kadrovske odluke, dakle prvo je nadzire provedbu programskih načela i obveze utvrđenih zakonom te u slučaju njihovog nepoštovanja upozorava glavnog ravnatelja HRT-a itd. I drugo, dakle nadzire provedbu programskih načela. I drugo, daje mišljenje o programskom usmjerenju radijskog i televizijskog programa. Vrlo općenito i vrlo zapravo neodređeno u kojoj mjeri vijeće na bilo koji način može faktički promijeniti situaciju ili faktički raspolagati bilo kakvom vrstom ozbiljnog korektiva iako naravno u percepciji javnosti se vijeće doživljava kao institucija, a to se vidi i po tipu pritužbi, apela i interpelacija koje dolaze i usmjereni su prema vijeću, u javnosti se ono doživljava kao ključno tijelo i ključni organ što se tiče nekakvog korektiva programskih usmjerenja i pa ako hoćete i koncepcije programa na Hrvatskoj radioteleviziji. Kao rezultat ovakve pozicije vijeća, a upozoravam da je Vijeće HRT-a zapravo produžena ruka Parlamenta. Onaj način kroz koji Parlament kao vrhovno zastupničko tijelo hrvatske javnosti, a hrvatska javnost ovdje doprinosi sa nešto više od milijardu kuna u financiranju ove operacije. Dakle, otprilike mrvicu manje od 1% proračuna uz sve poreze koje građani ove zemlje plaćaju još dodatno malo manje od 1% ukupnog proračuna Republike Hrvatske daju za ovu instituciju. I to je naša odgovornost kao Parlamenta i kao predstavnika tih ljudi, a mogućnost komunikacije i izvršavanja te svoje odgovornosti imamo kroz Vijeće HRT-a. Da upozorim na nekoliko stvari na koje ovo izvješće Vijeća HRT-a upozorava i neke od njih su već spomenute od mojih kolega koji su govorili prije mene. Vijeće smatra u ovom izvješću navodi da program ne vodi dovoljno računa o jeziku i govoru novinara na HTV-u, donese zaključak o tome, ali se u dvije pol godine o tom problemu ne napravi ništa. Vijeće donese preporuku o primjerenijim terminima za emisije znanstveno obrazovnog sadržaja i emisijama iz kulture, ali nakon toga se ne desi Samo se konstatira na jednoj od sjednica vijeća da je za to zadužen direktor programa HTV-a. Treće, vijeće konstatira da se ne vodi dovoljno računa o kulturološkoj i civilizacijskoj razini programa HTV-a, ali u svom izvješću konstatira da se povodom tog zaključka osim dobrih želja nije dogodilo ništa. Vijeće zaključi da je obveza novinara i urednika stalno usavršavanje radi podizanja profesionalne razine njihovog rada. Međutim, jedina stavka isplaniranih rashoda na HTV-u u kojoj su sredstva ostala neutrošena je stručno usavršavanje. HTV je utrošio trećinu, a Hrvatski radio malo više od četvrtine planiranih sredstava za stručno usavršavanje. Vijeće konstatira da nisu dobili na raspravu i usvajanje nikakva programska usmjerenja da bi izrazili svoje stavove o provođenju programskih načela na HRTplus programa, iako je i taj program dio programa HTV-a. Ali vezano na tu konstataciju dalje ništa. Vidljivo je i u ovom izvještaju kad vijeće govori o provedbi članka 11. Zakona o HTV-u koji govori o obvezi HTV-a da najmanje 10% tv programa mora naručiti od neovisnih produkcijskih društava ili 10% godišnjeg budžeta dati za proizvodnju tv programa, potrošiti u tu svrhu. U ovom dijelu izvješća vijeće konstatira da se nada da će u ovoj godini narudžba programa po ovom članku zakona biti veća od 10%. Vijeće u vezi s tim zatražilo od državnog odvjetništva da utvrdi činjenice i pokrene odgovarajuće postupke obzirom da su i vezano na poslove oko vanjske ili nevanjske produkcije ukazali i različitim prilikama neka ugledna imena hrvatskog novinarstva sa same Hrvatske radiotelevizije, kao što su Stanković, Šprajc, Latin, međutim od državnog odvjetništva vijeće nije dobilo nikakvu informaciju o čemu se radi. Šta je s postupkom, da li je pokrenut, nije pokrenut, da li se istražuje taj slučaj, do kud se došlo. Dakle, vijeće jeste reagiralo na javna upozorenja i pojedinih novinara sa HRT-a i na nejasnu i netransparentnu situaciju vezanu na vanjsku i unutrašnju produkciju, ali nije od državnog odvjetništva dobilo nikakvu informaciju. O promidžbenim porukama kolege su govorili, vijeće upozorilo na taj slučaj, dakle reklama više od onoga što je određeno kao maksimum u jednom satu, ali osim upozorenja vezano na to također se nije dogodilo ništa. Od svih emisija i programa HTV-a u prošloj godini vijeće u svom izvješću izrijekom kao problem o kojem je donijelo odgovarajuće zaključke spominje samo "Latinicu". Ranije sam rekla da je odnos u vijeću 6:5, vrlo tvrdo i redovito. Od svega što je zaključeno, a u skladu s rezultatima drugih zaključaka ni ovdje se, ja bih rekla srećom, nije napravilo ništa. S druge strane nije se raspravljalo u izvješću vijeća, barem ne stoji da se raspravljalo o, u tom istom kontekstu u kojem se raspravljalo o "Latinici", o nekim drugim informativno-političkim emisijama, u prvom redu onim najgledanijima ala "Dnevniku" u pola 8 ili "Otvoreno". Ovaj Sabor kao i samo vijeće nebrojeno puta je, a naročito zaključcima Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pokušavao programe HTV-a posvećene nacionalnim manjinama obogatiti novim sadržajima, uvesti emisije za manjine na jezicima manjina. Nakon svih ovih godina kao što je kolegica Čuhnil u ime kluba nacionalnih manjina spomenula, postoji samo emisija "Prizma". Emisiju svi ocjenjuju jako dobrom, ali čini mi se da ta emisija više informira nacionalne većine, nego nacionalne manjine. Dakle, emisija više informira nacionalnu većinu o različitim događajima iz područja tema vezanih za nacionalne manjine, prije nego što se bavi promicanjem jezika, kulture, posebnosti, i bogatstva koje naravno nacionalne manjine u svakom društvu donose. Vijeće iz sjednice u sjednicu, od izvješća do izvješća konstatira da bi nešto trebalo učiniti sa regionalizacijom HTV-a, posvetiti više pažnje i sredstava za jačanje regionalnih centara kako je to učinio i Hrvatski radio i proizvoditi više regionalnih programa. Vjerojatno ću međutim u tom problemu čitati u sljedećem izvješću. Po mišljenju kluba HNS-a o zadnjem razdoblju ne vezano sada i nešto što se ne spominje sada u ovom izvješću, a možda bi trebalo posvetiti mu više pozornosti, u zadnje vrijeme primjećuje se u uređivačkoj politici na HTV-u pojačani utjecaj politike i pojačani utjecaj političkih lobija, programima naročito u informativno političkim programima i emisijama. S druge stane programi strane proizvodnje čine nešto malo manje od 40% ukupnih emitiranih programa na Hrvatskoj televiziji. Kao što sam već spomenula 68% ukupnog financiranja, ukupnog novca kojeg HRT dobiva, dolazi dakle ogromni financijer HRT-a su pretplatnici, dakle građani Hrvatske. I u tom smislu bi građani Hrvatske morali imati nešto malo značajniji utjecaj na to kako cijela stvar funkcionira, a to je naravno ovdje naša zadaća. U izvješću ravnateljstva spominje se naravno financijska situacija i financijsko izvješće. Budući da sam pri kraju svog vremena neću ulaziti u detalje toga, osim da kažem da je prošle godine najveći dio rashoda se odnosio na usluge 39% i troškove zaposlenih 32,5%. Prema tome, očito je da i broj djelatnika se povećao za 32, a nije se smanjio po ovome što ovdje piše. Dakle, očito je da u tom području također nešto treba poduzeti. Konačno da zaključim, mi u klubu HNS-a smatramo, a mislim da nije to konzistentno provedeno, da treba razlikovati našu ocjenu i zadovoljstvo ili nezadovoljstvo sa uređivačkom politikom i uopće programima na HTV-u. i s druge strane izvješće vijeća. Izvješće vijeća ukazuje na veliki broj tih nedostataka, jedino što je u velikoj mjeri njegovo upozoravanje prošlo bez bitnih promjena i modifikacija. U tom smislu bez obzira na primjedbe da u izvješću nije dovoljno posvećeno Vijeća HRT-a, posvećeno pažnje temeljnim informativnim i političkim emisijama kao što su "Dnevnik" i "Otvoreno", smatramo da je ukazano na cijeli niz problema i da je vijeće zaista reagiralo u cijelom nizu problema. To što to nije imalo praktičkih konzekvencija, jel' djelomično je i stvar zakona. I prema tome, klub HNS-a će podržati izvješće Vijeća Hrvatske radiotelevizije koje je ovdje podneseno. moram reći da u ovim teškim i čini mi se frustrirajućim uvjetima koristim ovu priliku da se zahvalim gospodinu Ljevaku i članovima vijeća, da se ne daju rastjerati i ipak pokušavaju nešto u tom smislu nešto napraviti. Hvala vam lijepa. Hvala. Klub IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Gospodo sa Hrvatske radiotelevizije, uvažena gospodo zastupnici. Ma jasno i IDS će također podržati ovo izvješće, ne. Ali mislim da bi se isto tako trebalo govoriti otvoreno o prilikama na Hrvatskoj radioteleviziji. Vidite nikoga nije strah u ovoj zemlji otvoreno govoriti o potpredsjedniku gospodinu Šeksu, predsjedniku Mesiću, šta ja znam , gospodinu Sanaderu itd., ali kod Hrvatske radiotelevizije, a to pokazuju i sve ove diskusije do sada, a Bogami će i moja, uvijek postoji jedna određena zadrška, rezerva, oprez, suzdržanost, da ne kažem jedan određena vrsta, ajde recimo ovako političkog straha. Ja mislim da prilike na Hrvatskoj radioteleviziji nisu idealne. Možda će mene ovaj istup i koštati. Možda je govorim protiv sebe, ali prilike na Hrvatskoj radioteleviziji isto tako bi valjalo mijenjati. Mislim da je za te prilike u velikoj mjeri odgovorno i ravnateljstvo. Zašto? Jer, rekoh prilike nisu naprosto dobro. Ja mislim da Hrvatska radiotelevizija često postaje jedan medij koji naprosto gotovo da djeluje kao neko političko tijelo koji itekako u svom konformizmu vodi računa o onome tko je na vlasti i onaj koji će sutradan biti na vlasti. Ali idemo sada ovako redom. Dali je istina da je ravnateljstvo sada kupilo onaj Volkswagen "Fetn" i za istog je Hrvatska radiotelevizija morala dati, ne znam 100 tisuća eura. Razmislite da taj novac za auto izdvoji jedan hrvatski ministar. Hrvatska radiotelevizija bi ga s pravom rasčerečila. Vaš prethodnik gospodine Galić, želio je onaj audi, zapravo dobio je audi bez kožnih navlaka, pa je onda to morao promijeniti. Zašto? Jer na zadnjem sicu je vozio psa. Danas je on ambasador u Parizu, a njegovim putem išli su neki ministri samo što su s pasa ili psa prešli na mačke. Dali je istina gospodine Sutlić da na Hrvatskoj radioteleviziji stotinjak ljudi prima veća primanja od ministara? Dali je istina isto tako, ali to su ljudi koji nas vuku za rukav sa Hrvatske radiotelevizije pa nam o tome govori da nema većeg valjda nepotizma nego na Hrvatskoj radioteleviziji. Onda spominju tko kome prodaju serije, programe itd. to sve dolazi s vaše televizije. Dali je istina da svaki zaposlenik, možemo i o tome govoriti. Hrvatska radiotelevizija recimo ima besplatno parkiranje. Kada je netko od vas došao ispred televizije i platio parking? Za parking ja imam najbolju ideju. Najbolje bi bilo da Sabor preselimo tamo na Prisavlje u jedan šator na ono parkiranje i onda bi taj problem naprosto riješili. Zašto to govorim? Govorim da naprosto se ne treba u svakoj prilici rušiti dignitet ovoga doma. Ma nigdje ovdje nema, nitko nema ni dnevnicu, ni telefon, nema ni karticu itd. Što želim reći? Da su mnogi novinari na Hrvatskoj radio-televiziji ali i u drugim medijima možda i u boljoj poziciji od ministara. No, to očigledno nikoga u ovome materijalu ne zanima. Ma ne zanima niti mene ali mislim da o tome isto tako treba govoriti. Da Hrvatska Da Hrvatska radio-televizija nije provela usuđujem se reći, a to je ono što mene zanima, neke kadrovske promjene pitanje da li bi HDZ zadržao vlast. Kako bi se opozicija snašla u vremenima ove krize, to je sad drugo pitanje. Drugo što želim reći ovo izvješće se odnosi na razdoblje 3.9.2007.-14.listopad 2008. U ovom periodu su održani parlamentarni izbori. Ako je neka politička stranka bila svjesno zakinuta ja ću reći da je to bio IDS. da je to bio IDS. To je drugi razlog zašto ovako govorim. Od svih onih emisija sučeljavanje nakon Dnevnika a bilo ih je devet, deset, osam IDS je bio pozvan samo jednom. Jedini kriterij koji bi valjda trebao biti trebala bi biti ova mjesta u Saboru a IDS je tada a i danas ima više mandata no što je imalo mnogo stranaka koje su se tamo pojavljivale. No pustimo sada to. Na godišnjoj razini HRT uprihoduje 1,5 milijardi kuna a ove 2009. iduće zapravo to bi trebalo biti čak milijardu i 700 milijuna kuna. pretplate tog jednog para poreza Hrvatska radio-televizija ne uprihoduje 1 milijardu kuna ja ne znam kako bi to sve funkcioniralo i to je zapravo isto tako istina. Osobno isto tako držim da ovaj spomenuti para porez treba dijeliti na sve hrvatske radio i na sve hrvatske televizijske stanice shodno gledanosti i slušanosti. Ovako država HRT-u monopol kao što čuva i nekim drugim industrijama u Republici Hrvatskoj i onda se uvijek jasno može iskazati dobit. Međutim, što bi bilo da je sad Hrvatska radio-televizija na jednom stvarnom tržištu, koliko bi naprosto takvo jedno tijelo izdržalo. Znam da oni najbolji urednici koje se često gleda i u susjednim državama od Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije nadalje itekako bi lako sebe zaposlili. Jednako tako kao što, to je moj sud, Hrvatska radio-televizija vodi svoju politiku preferiranja recimo pojedinih stranaka tome nije sklon radio. Radio bih trebao biti uzor Hrvatskoj radio-televiziji. Ja razumijem da Hrvatska radio-televizija ima i vankomercijalne obveze za 1 milijardu kuna da se razumijemo te vankomercijalne obveze vjerojatno bi preuzele sve televizije koje djeluju u Republici Hrvatskoj. Tako mi imamo uz ovaj politički informativni program program religijske kulture, dramski program, program za kulturu, djecu, mlade, dokumentarni program, zabavni program, mozaički program itd. Ono Ono što je vidljivo poglavito nama koji pratimo recimo RAI da se mnoge emisije kopiraju, OK to su najgledanije i naše emisije dobro neka to tako ide ali ono što pomalo čudi da se najgledanije autorske emisije sa Hrvatske radio-televizije tu ukidaju, idu u druge države, na primjer jedna Piramida i da tamo to postaje jedna od najgledanijih emisija jasno uz jednog neponovljivog Milića, Latinice, Nedjeljom u 2, ponekad Dnevnik itd. ovog izvješća dat je prihod i račun dobiti i gubitaka za 2007. Ostvaren je prihod od milijardu prihod od pristojbe je milijardu 10 milijuna kuna, prihod od promidžbe 365 milijuna kuna, ostalo je 82 milijuna kuna, neto dobit prije oporezivanja 5,6 milijuna kuna, dobit nakon oporezivanja 1,2 milijuna kuna. Što je zanimljivo isto tako spomenuti? Sve stranke izborne 2007. kada su nam prihodi bili 30, 40, 50% veći no što će biti inače iduće godine ili što su bili 2007. ostvarili su 180 milijuna kuna. Znači, HRT-ov prihod je 8 puta veći od svih hrvatskih stranaka. I zašto vjerodostojnost hrvatske politike kada ja tvrdim da u tom političkom životu ovaj Sabor je bolje mjesto od bilo kojega drugoga u Republici Hrvatskoj. Drugoga zapravo ni nema i ne može biti. Ako dovedemo u pitanje vjerodostojnost Sabora a to se često čini, zašto se to čini. Pa zato jer nikome od saborskog zastupnika ili nekog saborskog tijela ne prijeti nikakva naprosto opasnost i ne daj Bože da prijeti, pa onda mi naprosto rušimo stupove ove države i političke i političke neke vjerodostojnosti i tome slično. I to zapravo nije dobro. Za kraj, i ovo ću reći. Ovaj dom sa 100 milijuna kuna godišnjih prihoda ili 15 puta manje od Hrvatske radio-televizije ja ću ću reći je mila majka prema svima drugima i ne treba sotonizirati taj dom. Jasno, što je parlamentarizam slabiji onda je kapital jači, onda je izvršna vlast jača pa i medijski utjecaj je samim time daleko jači no što bi možda trebao biti. Ali isto tako, reći ću otvoreno. Nije sva moć u ovom trenutku u Saboru kao što se pokušava prikazati u javnosti već je u izvršnoj vlasti, kapitalu i medijima što i neke brojke pokazuju. I dok Sabor ne počne vladati jasno za sve će ga se prozivati. Svi drugi će ubirati vrhnje a zastupnici boston. No, to je na neki način i poraz za tu demokraciju a to bi se možda promijenilo u ovoj državi kad bi se zastupnici neposredno birali. Hvala. 17,54 isteklo vrijeme za pravu rasprave od deset minuta po ovoj točci. Klub zastupnika HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, glavni uredniče HTV-a, predsjedniče Programskog vijeća. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obaveza utvrđenih zakonom u programima Hrvatskog radija i HTV-a u razdoblju od 3. rujna 2007. do 14. listopada 2008. godine i Izvješće Ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a u 2007. godini. Ono što mi u klubu HSS-a želimo istaknuti jest da rad HRT-a treba sagledati kroz njegovu ulogu javnog servisa i prezentnog društveno-ekonomskog trenutka te njegove pozicije u budućnosti. Što to ustvari znači? Dva termina su ključna prilikom rasprava o HRT-u, a to su konkurencija i gledanost. Prije svega želim reći nekoliko rečenica o konkurenciji. Da li HRT uopće ima konkurenciju na području Republike Hrvatske? HTV-u su konkurencija Nova TV i RTL, a Hrvatskom radiju: Otvoreni, Narodni radio i druge radio postaje sa nacionalnom koncesijom. Dakle sva konkurencija HTV-u i Hrvatskom radiju su ustvari komercijalni mediji financirani uglavnom na bazi prodaje oglasnog prostora pa kao takvi naravno da su oni i prisiljeni prilagođavati svoju poslovnu ali i programsku politiku tim trendovima. Njihova tržišna pozicija ih definira kao subjekte koji ipak na neki način htjeli ne htjeli ovise o potrošačkom mentalitetu te oni počesto nemaju manevarski prostor u kojem bi i mogli iskazati veći angažman za tzv. nekomercijalne odnosno društveno važne teme. Zato i postoji HRT. HRT je javni medij dok su ostali mediji komercijalni. Njegov značaj i uloga su neusporedivi sa drugim medijima. Na koji način možemo uopće komparirati HRT sa ostalima i da li ta komparacija ima smisla? Konkurencija HRT-u po nama ima smisla u tome da gledateljstvo i slušateljstvo ima ipak jedan poredbeni faktor. Za HRT u odnosu na druge elektroničke medije trebaju važiti ipak još neki kriteriji, a to je: vođenje brige o kvaliteti, društvenoj relevantnosti i poredbi sa drugim svjetskim posebice europskim javnim medijima. Ukoliko HRT počnemo gledati kroz takve optike dolazimo do smislenosti uporabe drugog termina, vrlo upotrebljivanog u medijskim raspravama i analizama a to je gledanost. Bombardirani smo podacima o gledanosti raznih televizija, radio postaja ili pak pojedinih emisija a da nam se pri tom ne daje kvalitetno objašnjenje tih brojaka. U toj šumi nerazumljivih podataka nalazi se plodno tlo za manipulacije sa brojevima. Za kvalitetnu raspravu o HRT-u i zaključke potrebna je razvidna i razumljivo tumačena matrica gledanosti jer ponekad 5% gledanosti specijalizirane emisije u slabo praćenom terminu briljantan je uspjeh dok za usporedbu 25% gledanosti nekog poluzabavnog kviza u … /Govornica se ne razumije./ … time terminu je katastrofalan neuspjeh. Tada i samo tada možemo kvalitetno pratiti razvoj HRT-a i uspoređivati ga sa njemu irelevantnim medijskim kućama. Ovakav tretman HRT-a je po mišljenju Kluba HSS-a primjeren jer nemojmo zaboraviti da je HRT jedini hrvatski brend koji spada među 500 najvećih brendova u Europi po ocjeni austrijskog brend instituta. Brend HRT iako snažan nije u potpunosti realno definiran. Programi bi trebali biti prepoznatljiviji, špice programa novije, vizualni identitet bi trebalo što prije izgraditi. To se odnosi naravno i na televiziju i na radio. Zbog toga mislimo da treba vrednovati naše dizajnere koji postaju sve prisutniji na europskoj svjetskoj sceni i uključiti ih u izradu vizualnog identiteta HRT-a ali i njihovog web-a. Digitalizacija HRT-a, uvođenje «HD» tehnologija, multimedija i drugih informatičkih rješenja svakako mora biti predmet razgovora, ali po našem mišljenju prioritet treba biti izrada jasne, razvojne strategije za budućnost barem do 2012. godine kako bi ustvari u cjelini i u svim programima pojedinačno bilo razvidno u kom smjeru HTV i Hrvatski radio idu. Posebnu pažnju smatramo u HSS-u treba posvetiti regionalnim redakcijama, njihovom jačanju u ljudskom kapacitetu i financijskom i svakako jačanju samih regionalnih programa. dakle europski medijski poslovni gigant i na njega se trebaju primjenjivati primjereni standardi. Nadajmo se da ćemo u skoroj budućnosti imati još takvih giganata i u nekim drugim djelatnostima. Očigledan je programski napredak u pozitivnom tretmanu tema od javnog interesa što je bilo zanemarivano proteklih godina. Primjerice mogu reći da teme iz Domovinskog rata su danas ipak kvalitetno i kvantitativno obrađene. Posebno želim pohvaliti emitiranje serijala «Heroji Vukovara» koji to upotpunjuje. Smatramo u HSS-u da treba staviti veći naglasak na potporu djelima trajne vrijednosti poput igranih filmova, dokumentarnih filmova, znanstveno obrazovnih filmova i emisija, prijenosa koncerata, kulturnih, vjerskih događanja i sličnih audio-vizualnih djela. Žutilo koje probija iz velikog broja elektronskih i pisanih medija ne smije početi carevati na HRT-u. Naravno da se postavlja pitanje prioriteta u proizvodnji i prikazivanju te balansu između sadržaja. Stalna boljka je ustvari šetnja termina prikazivanja određenih emisija i sadržaja kroz programsku shemu te pitanje uvrštenja sadržaja od javnog interesa u bolje gledane termine. Tu želim istaknuti i problem sa emisijom Otvoreno koja ide maltene u ponoć, problem sa vrlo kvalitetnom i gledanom emisijom «Pola ure kulture» ali i ono što također treba dobiti veću šansu u programu HTV-a to je, to su emisije o zaštiti okoliša kao što je vrlo kvalitetna emisija «Eko zona» i želim ju ovdje javno pohvaliti. Mi mislimo da nije nemoguća misija naći taj balans posebice ukoliko se uzme u obzir da je pretplata osnovni način financiranja HRT-a. Ova primjedba se prvenstveno odnosi na televiziju, ne toliko na radio. Na HTV-u je također uočljiv porast zabavnog i sportskog sadržaja. Moramo priznati da su neki od njih ipak dvojbene razine kvalitete. Ja ću dati jedan primjer koji je nama u Klubu HSS-a eto ostao u sjećanju. Primjerice za prijenose utrke Formule 1 isplaćena svota koja je, isplaćena je cjelokupnim proračunima dvaju programa od javnog interesa. Formula 1 je sport u kojem Hrvatska nema svojih predstavnika ukoliko se u njih kao takve ne računa Slavica Radić još uvijek Eclesstone, a nema ni razvijenu automobilsku industriju. Zapravo je nema uopće pa se nameće ideja gdje je tu javni interes, a ako ga ima da li je on ravan zbroju proračuna dvaju programa javnog interesa? O tom treba svakako razmisliti. HTV najavljuje pokretanje trećeg programa specijaliziranog za sport i ono što bi mi voljeli čuti u HSS-u jest da li se sport onda miče iz 1. i 2. programa HTV-a i prelazi na 3.? I naravno zanima nas kakav je plan financiranja tog posebnog sportskog programa? Da li je riječ o komercijalnom programu ili dijeljenju pretplate na sva tri programa? Po našem mišljenju HTV kupuje velik broj licenca za zabavne emisije, kvizove, game show-ove i slično. Mi ne vjerujemo da unutar HTV-a nema snaga koje znaju iznjedriti dobar kviz ili subotnji zabavni show. Zbog čega? Zbog toga što HTV bere nagrade i priznanja na međunarodnom planu za dokumentarce, drame, kulturu, pa vjerujemo da sigurno ima i kadrove koji su u stanju proizvesti dobar zabavni program, a to je nekad i bila jača strana HRT-a. Ukoliko bi se tu pronašle unutarnje snage, uštedjela bi se ogromna sredstva koja bi se mogla preusmjeriti na programe od javnog značaja, a koji su nažalost pokriveni danas sa vrlo malim proračunom. Pri tome naravno mislimo na dramski, kulturni, vjerski, dokumentarni i znanstveno-obrazovni program. Želimo ipak i pohvaliti objektivnost u izvještavanju novinara HTV-a i Hrvatskog radija i njihovu korektnost jer svjesni smo, a to je i kroz prethodne rasprave bilo rečeno da upravo na informativni program se daje najviše primjedbi i uvijek ima najviše dobronamjernih prijedloga i u tom smislu bi htjeli upozoriti na jednu novu pojavu koja je zamjetna u programu, a riječ je u kašnjenju o obradi tema. Dati ću nekoliko primjera. Prvi primjer, riječ o irskom referendumu. Do trenutka objave rezultata referenduma nigdje se nije posvetila niti sekunda tom značajnom političkom događaju, za razliko od naravno javnih radiotelevizija u Europskoj uniji, ali javnih medija u zemljama u okruženju poput Srbije i Bosne i Hercegovine, a upravo je Hrvatska politički najpogođenija država rezultatom tog referenduma. Ili pak sličnu situaciju imamo s dolaskom financijske i gospodarske krize uz iznimku "Poslovnog kluba" kojeg moram pohvaliti. Moguće izbijanje krize nije se obrađivalo do prije mjesec dana. Premda su mnogi svjetski stručnjaci upozoravali na velike razmjere ove krize, o tom su se snimali filmovi, ali su se organizirale i različite emisije. Ili treći primjer, primjer Baracka Obame kojeg hrvatsko gledateljstvo je moglo upoznati tek pred kraj same predsjedničke kampanje, bez obzira što je on ipak, moramo priznati svojevrsna zvijezda svih relevantnih svjetskih medija već godinu dana. O njegovom političkom zalaganju, kao i njegovih protukandidata i danas se ipak ne zna dovoljno, jedino ako gledamo CNN, BBC ili neke druge televizije, a moram reći da je Hrvatski radio ipak bio nešto brži, konkretniji i zanimljiviji po ove tri točke koje sam samo spomenula kao izdvojene primjere. Informativni program HTV-a prema našem mišljenju daje veliki prostor temama iz crne kronike i smatramo da ipak taj prostor treba zamijeniti sa temama od javnog interesa jer ne smijemo zaboraviti da javnost najbrže i najlakše dolazi do informacija putem elektroničkih medija i tu posebnu ulogu mora imati javni medij kao što je HRT, odnosno HTV i Hrvatski radio. Želim rezimirati u ime kluba HSS-a sve do sad navedeno. Dakle, mi se zalažemo da se HRT procjenjuje kroz optiku kvalitete, društvene relevantnosti tema, poređenje sa drugim javnim, a nikako sa komercijalnim medijima zato što nam je ustvari ustvari potrebna razvidna i razumljivo tumačena matrica gledanosti. Nužno je također poraditi na uspostavi prepoznatljivog vizualnog identiteta kuće, te pristupiti izradama srednjoročnih strategija i svih programa jer nemojmo zaboraviti, HRT jest brend. Programski se treba staviti veći naglasak na potpori djelima trajne vrijednosti kulturnog, dokumentarnog, dramskog, znanstveno-obrazovnog profila, dok u zabavnom programu treba pokušati aktivirati više unutarnjih kreativnih snaga radi smanjenja troškova kupnje licencnih djela, posebice inozemnih. Napredak u informativnom programu nužan je u smislu analitički relevantnijeg i pravodobnijeg pristupa izboru i obradi političkih tema. Zaključno, rad HRT-a u proteklom periodu zaslužuje svakako prolaznu ocjenu i već za nastupajući period treba uložiti puno više energije i truda ukoliko se ima ambicija dobiti bolju ocjenu. Nastupaju vremena raznorodnih izazova u kojima i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

Ja sam skoro mislio da bih htio nastaviti tamo gdje je završio kolega Kajin, ali kako je to praktički nemoguće nastaviti tamo gdje je on završio zbog toga što je njegov stil takav da ga rijetko tko od nas može postići, ja ću se ipak svesti u okvire koji su meni dosezivi. Ali ću ipak jednu stvar kazati. Mi smo jučer na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina glasali tako da smo se podijelili i da ovaj izvještaj programskog vijeća i izvještaj o financijskom poslovanju nije dobio potrebnu podršku. O tome je izvješteno u glavnom dnevniku i to je sve što ću ja reći o sadržaju emisija Hrvatske televizije i Hrvatskoga radija. Izvješteno je tako da je najprije rečeno kako su svi drugi odbori podržali, ali evo ovaj nije to uradio. Dugo sam u politici i možda imam previše osjetljiv sluh za tu vrstu jezika, ali svejedno iako smo članovi toga odbora, mi to nismo podržali unatoč takvome jeziku. A drugo, odmah nakon toga je išao iscrpan prilog o tome kako zastupnici uživaju nezaslužene mirovine, čak i oni koji nikad nisu sjeli u saborske klupe, kao što u prošlom mandatu nije sjeo potpredsjednik Sabora i predsjednik HSS-a, gospodin Friščić, a tada župan. Sasvim sigurno vrlo vrijedna tema javne pažnje, pa i diskusije saborskih zastupnika, ali ne kao prilog koji će ušutkati prethodni prilog i poruku iz prethodnoga priloga. I suviše dugo se javno obraća i suviše često mi se događa slično da kad nešto kažem, nakon toga ide prilog koji će me poklopiti. Vi se s tim ne morate složiti, meni neće biti ni na koji način teško ako se vi nećete složiti, a naravno neću biti ni sretniji ukoliko se s time složite, ali to je tako, a ne bi smjelo biti takvo. I sad ću preći na ono što je moja ustavna obaveza kao zastupnika u Hrvatskom saboru, a budući da ja nisam i ne mogu biti niti televizijski kritičar bilo koje vrste, niti mogu govoriti kao običan gledatelj, dakle kao moja majka ili moja susjeda koja iz svoje fotelje gleda televiziju, jer to nije nešto što je u mojem mandatu, čak i onda kad bi možda mogao ili htio. Moje je da razgovaram kao i svi ostali ovdje u Saboru o sljedećem, a to je ono da li Hrvatska televizija u skladu s Ustavom i zakonom ispunjava svoje ustavne i zakonske obaveze. O tome je riječ. I vi ste gospodine predsjedniče vijeća, gospodine Ljevak u svojem izvještaju kao što je kolega Vujić istakao i kolegica Pusić, dobro detektirali niz problema koji postoje. Što se toga tiče mi vam kao zastupnici zahvaljujemo na otvorenosti u sagledavanju toga što je vaš mandat i što proizlazi iz ovlasti programskog vijeća. Međutim, treba reći koju riječ više. Prvo, kada je u pitanju izričaj, doista je tako, da televizija kao javni medij sa možda najviše utjecaja i slikovnoga i govornoga i gestualnoga nije već duže vrijeme primjer na koji bi se trebali ugledati ljudi koji to gledaju. Nije. Oni koji govore jezikom ne govore dobar jezik. Oni koji izgovaraju taj jezik, nerijetko ga ne izgovaraju na dobar način i ne izgovaraju ga tako da budu poduka onima koji to gledaju. O tome je jučer na odboru prilično argumentirano i otvoreno govorio glavni ravnatelj, što se pokušalo, a što se postiglo. Ali na osnovi onoga što je on rekao, ja samo prepoznajem da postoje utjecaji koji su nestručni kada je u pitanju odabir kadrova i njihovo, i i mogućnost da se pojave pred kamerom i pred ekranom. Ja neću reći koji je to utjecaj, jer neznam, ali je sasvim sigurno da netko tko je kao što konobar ne može servirati nezavršenu, nepečenu, nekuhanu ili kakvu drugu hranu, tako istovremeno ni onaj koji vodi program, odnosno odgovoran je za kadrovsku i programsku dimenziju ne može pred kameru i mikrofon pustiti nekoga tko nije završio i ispekao svoj zanat, a to se događa. Drugo što bih htio kazati jeste pitanje potpunog i objektivnog informiranja. Njega na žalost, neću govoriti o drugim medijima, neću govoriti o lošem medijskom kontekstu u kojem se nalazi Hrvatska televizija i kojoj nije lako nositi se sa konkurencijom, ali ne nosi se sa konkurencijom financijski, može se samo nositi gledanošću. A stanje je otprilike takvo. Prosječan gledatelj, a sebe ubrajam među takve, nerijetko će prije čuti komentar nego o tome šta se zapravo dogodilo. Nerijetko će čuti prije komentar toga što je netko rekao negoli što je stvarno taj netko rekao. Vijest neće početi tim što se dogodilo nego komentarom toga što se dogodilo. Pa ima li toga igdje? Bilo je, ja znam da je bilo na nekim televizijama u nama susjednim zemljama krajem 80-tih i početkom 90-tih, ali toga danas nema više ni tamo koliko god utjecaji bili snažni da toga bude. I ljudi koji to prate naprosto razumiju da ne postoji elementaran standard, a to je da se ljude obavijesti o tome što se dogodilo, tko je sudjelovao u događaju i koje su moguće posljedice po druge ljude koji taj događaj ili ono što je netko rekao, može imati. Ne. Najprije ide serija komentara. Treću stvar koju bih htio kazati nakon ovog pitanja potpunog i objektivnog informiranja. Javna televizija pripada svima, to su ovdje neki moji prethodnici kazali. 67,8% kao što vaš izvještaj gospodine glavni ravnatelju o financijskom poslovanju Hrvatskog radija i televizije govori, dolazi iz pretplate. Prema tome on ne može pripadati ni jednoj političkoj stranci. Po toj, iako je to naj reklo bi se, niža razina ocjene općeg nacionalnog karaktera te televizije. Ako je 67,8% dolazi od pretplate, ako je moguće da oscilacije od izbora do izbora se tako bilježe u pristupu, u programu, u kadrovima. Zar nije moguće da se očuva neki standard za tu televiziju? Zar nije moguće da postoji nekakav minimum ispod kojega nećemo ići kada je u pitanju javna televizija, kada je u pitanju državna revizija, kada je u pitanju državno odvjetništvo nego svaki put čekamo svoje. E takav je naš dojam, a vi ćete nas ispraviti, ako nas ispravite mi ćemo biti sretni ljudi, ali bojimo se da tu ispravku ne možemo dobiti, da to na žalost nije tako. Vi govorite o tome i predsjednik programskog vijeća je govorio i neke od kolegica koje su govorile prije mene su govorile da treba imati više elemenata po kojima će se datumi važni iz bliže i daljnje povijesti za hrvatski nacionalni identitet i za hrvatsko historijsko iskustvo o stvaranju države i samostalnosti obilježiti i ne dati zaboravu. Ja se slažem s tim. A da li to mora ići tako da se vrijeđa one koji na drugi način ne pripadaju etničkom korpusu većinskog naroda? Ne mora. Ne mora proslava ni u Kninu ni na drugom mjestu biti popraćena emisijama koje će vrijeđati ljude koji ni dužni, ni krivi, možda bi htjeli sudjelovati u tome, ali ih se popratnim sadržajima sprječava u tome. Dakle ako nema govora mržnje, onda na žalost nema dovoljno tolerancije. Nema dovoljno uviđavnosti za integrativnu funkciju televizije i radija kao javnoga medija koji će sve ljude bez obzira na razlike u vjeri, u etničkoj pripadnosti ili političkoj pripadnosti objediniti u to što se zove hrvatska nacija. Nema toga. I sad mi dozvolite da na kraju kažem nešto da ću ipak nastojati biti barem približno kao Damir Kajin. Ja mogu dozvoliti i mogu razumjeti da se mene kao Milorada Pupovca prepoznaje prije svega kao pripadnika jedne etničke zajednice i da se samnom vode najrazličitiji tipovi ratova kada su u pitanju međuetnički odnosi. Ali to da se radi samnom kao zastupnikom u Hrvatskom saboru, ja to neću dopustiti, zbog onih koji su me birali, zbog Ustava na koji sam prisegao i zbog riječi koje mi daje bilo potpredsjednik, bilo predsjednik. Mi ovdje nismo i ne možemo biti svete krave, ali bogami neće to biti ni nitko drugi. Niti može biti itko drugi. Ako smo mi i trebamo biti podložni pitanju sukobu interesa, onda će to biti i drugi. Prema tome, ako netko slučajno ima nacionalni medij u rukama ima mogućnost da komentira ono što ću ja odavde kazati, pa nakon toga ima mogućnost da me poklopi sa drugim prilogom koji ću imati, onda je naše da vas pitamo gospodine glavni ravnatelju šta je sa ljudima koji su u više navrata uhvaćeni u sukobu interesa? Šta je sa ljudima, kao što se ovdje pita one, da li imaju tvrtke, zastupnike ili druge, jesu li ih prenijeli na nekoga drugoga? Pitanje je isto tako, da li ljudi koji rade na televiziji također imaju tvrtke i u kakvoj su vezi sa produkcijom i Ja ne pitam nikoga za ničiju plaću. Svoju sam spreman posao odraditi i za dvije hiljade kuna, ali želim minimum poštovanja prema onome što radim i to od nacionalne televizije. Nikakvo idolopoklonstvo, nikakvu priču o tome da smo nedodirljivi, ali minimum poštovanja ovaj Sabor i zastupnici, neovisno o našim razlikama koje postoje u tom pogledu, zavređuju. A ovako ćemo se naći u situaciji da taj kunski mogul i zbog toga što imaju oglašivačke kapacitete ne mogu biti predmet interesa Hrvatske televizije, a mi ovdje naravno možemo biti predmet deranja kako god hoćemo. Naravno, zbog nezavisnosti medijske institucije koju treba apsolutno štititi, prije svega od nas ovdje, ali ne možemo ni mi biti predmet reketarenja najrazličitije vrste samo zato samo zato što bi netko trebao strepiti kako će to izgledati što će netko reći večeras u "Dnevniku". Mi smo javne institucije, mi imamo posao koji nam je u skladu sa Ustavom i po tome se mjeri koliko obavljamo svoj posao ili ne. Eto, gospodine glavni ravnatelju i gospodine predsjedniče Vijeća Hrvatske radiotelevizije, ja bih u ime kluba SDSS-a vrlo rado dao podršku vašim naporima, ali mislim da

nekoliko riječi o ovom izvješću. Vijeće HRT-a u izvješću koje je dostavilo Hrvatskom saboru stoji, ustvrdilo je da su Hrvatski radio i Hrvatska televizija ispunili svoju temeljnu zadaću jer su u svojim programima zadovoljili interese javnosti, gotov citat. Ta tvrdnja svakako zahtijeva komentare. Ako se pod interesima javnosti podrazumijeva gledanost onda bi mogli prihvatiti činjenicu i konstataciju da ste kroz vaše programe Hrvatskog radija i Hrvatske televizije zadovoljili interese javnosti. No međutim, mislim da nije dobro gledanost izjednačavati sa interesima javnosti i da interese javnosti treba gledati u širem kontekstu kao širi državni i društven interes, i to onda može i mora biti mjera da li jeste ili niste zadovoljili, ispunili interese javnosti. To je itekako važno, jer je interes javnosti mjeren isključivo kroz gledanost. Nije stvarni društveni i širi interes i u tom smislu odgovarajuća kvalitetna definicija što je interes javnosti koji se ostvaruje kroz Hrvatski radio i Hrvatsku televiziju, svakako nešto što zahtijeva odgovarajuće napore kako bi se širi društveni interes kroz program Hrvatskog radija i televizije kvalitetnije, obuhvatnije, adekvatnije definirao kroz informativni program, kulturni, obrazovni i Hrvatska radiotelevizija u društvu ima. Iz tih razloga nije čudno što stoji u komentaru dalje još se ispituju još se ispituju najbolje opcije koje bi zadovoljile komercijalne, ali i javne interese. Ta dilema politike ili vođenja ili upravljanja Hrvatskom radiotelevizijom ja bih rekao konstantna je, tema je ovih rasprava i sklon sam kompromisu da u svakom slučaju i komercijalni aspekt javne televizije je itekako važan dio poslovne strategije, i financijske koja onda garantira odgovarajuća financijska sredstva kako bi se mogli ostvariti postavljeni, željeni strateški programski interesi. Hrvatska televizija, stoji u vašem izvješću, mora raditi dalje na poboljšanju programa, u sadržajnom smislu podizanju civilizacijske, kulturne razine i ne podilaziti u borbi s konkurencijom. Da li je to točno ili ne, može se o tome diskutirati puno više i reći …/Govornik se ne razumije./… nekoliko riječi. U vašem izvješću između ostalog stoji i sljedeće, ostaje i obveza podizanja profesionalne razine novinara i urednika, poštovanja programskih načela i obveza utvrđenih zakonom, stalnog usavršavanja i edukacije. Pred tri godine sam govorio u Hrvatskom saboru na tu istu temu i posebno sam istaknuo upravo to pitanje kao ključno ograničenje u smislu kvalitete, funkcionalnosti i kvalitetnijeg programa u onom širem smislu kao što sam rekao na početku ostvarenja interesa javnosti. Teško je ostvariti te ciljeve, ako nemate zaista kvalitetne i dobre igrače u momčadi. Profesionalna razina novinara i urednika je tema koja zaslužuje posebnu pažnju i napore ravnateljstva i vijeća i u svakom slučaju pitao sam zadnji puta bez odgovora, koliko naših ljudi ovaj čas se nalaze na specijalizacijama u nekim najkvalitetnijim televizijskim kućama, da bi naučili nešto što znači kvalitetna, efikasna, produktivna televizija informacija, kvaliteta programa. Koliko imate ljudi možda ovaj čas u CNN-u ili BBC-u ili negdje drugdje, jer to iskustvo u stvaranju programa najkvalitetnijih televizija je nešto čemu treba težiti, jer na taj način se može ostvariti podizanje profesionalne razine novinara i urednika. Jer podizanje te profesionalne razine, nemojmo se zavaravati ne može se ostvariti i realizirati samo kroz nekakve diplome. Mjera kvaliteta i mjera širih društvenih interesa može se definirati kao nešto o čemu možemo i trebamo razgovarati na sljedeći način. U kojoj mjeri su strateške smjernice mogu tako reći Hrvatske države, hrvatske državne politike i program HTV-a međusobno usklađeni i u kojoj mjeri usklađeni i u kojoj mjeri zaista kroz svoje programe, svoje informativne, edukativne i druge programe Hrvatska televizija i Hrvatski radio daju doprinose ostvarenju strateških smjernica hrvatske državne politike i Hrvatske države. Vrlo konkretno, teme koje zaslužuju pažnju i mogu se evaluirati i konkretno mjeriti. Hrvatska i Europska unija, Hrvatska i NATO, Hrvatska i društvo znanja, Hrvatska i tehnološki razvitak, Hrvatska i energetska strategija nešto što je ovaj čas vrlo aktualno. U kojoj mjeri Hrvatska radiotelevizija daje doprinos ostvarenju tih strateških ciljeva, kvalitetom, funkcionalnošću, ljudima koji razumiju te teme i koji svojim znanjem i izborom svojih sugovornika osiguravaju da hrvatska javnost kvalitetnije i bolje razumije neke probleme i neka pitanja koja nisu trivijalne. Informacija je važna, ali isto tako kvalitetniji i obrazovni i edukativni aspekt svih ovih tema. Hrvatska i Europska unija, edukativni aspekt, Hrvatska i NATO. Nedopustivo pojednostavljivanje jedne tako važne, možda ovaj čas jedne od stožernih sigurnosnih, političkih institucija međunarodne zajednice, ću vam kroz nekoliko primjera je nedopustivo. Hrvatska je društvo znanja gdje je strateški cilj Hrvatske države zajednički cilj, ja bih rekao svih Hrvatskih stranaka u kojoj mjeri je to zastupljeno, u kojoj mjeri kvalitetom, programima se hrvatsko društvo može educirati kako bi kvalitetnije, potpunije, sveobuhvatnije razumjelo značaj tih tema. Hrvatska energetska strategija je tema broj jedan i NATO parlamentarne skupštine i NATO-a i Europskog parlamenta i Europske komisije, ali nije Hrvatske televizije. I to je primjedba koja zaslužuje određenu pažnju. Govorilo se ovdje o crnoj kronici. Nedopustivo je da senzacionalizam i crna kronika dominira sadržajima. I još nešto što bih posebno naglasio. Učinkovitost Hrvatske radiotelevizije. 3 tisuće 692 zaposlena, milijarda i pol kuna prihoda, usporedba sa sličnim institucijama u svijetu tzv. "benchmarkinga" kojim danas posvećujemo pažnju zaslužuje ja bih rekao napore da se kaže dali sa tolikim brojem ljudi sa tolikim financijskim sredstvima u tom funkcionalnom smislu, u smislu društvene korisnosti Hrvatska radiotelevizija može napraviti puno više. Rekao sam i ponovit ću ponovo, energetska sigurnost država članica ne samo Europske unije, nego i šire je tema koja danas dominira gotovo svim svjetskim političkim forumima. Bio sam prije nekoliko dana i sa izaslanstvom Hrvatskog sabora na NATO-voj parlamentarnoj skupštini. Ovdje su zastupnici SDP-a. Teme koje su bile vezane uz energetsku sigurnost dominirale su NATO-vom parlamentarnom skupštinom. Nedavnim zasjedanjem Europskog parlamenta u Strazbourgh-u ali prenijeti informaciju o tim temama hrvatskim medijima kroz Hrvatsku televiziju bilo je gotovo nemoguće. Sve dotle dok ljudima kojima se daje informacija nisu u stanju sa odgovarajućom razinom samopouzdanja i sigurnosti prepoznati informaciju, interpretirati informaciju, bojim se da oni koji prenose informaciju trebali bi na odgovarajući način interpretirati i približiti hrvatskim građanima, predstavljaju prepreku u tom komunikacijskom kanalu. I zaključujem. Osma minuta Bukurešt travanj 2008. godine, Hrvatska je dobila pozivnici u NATO. Povijesni događaj za jednu državu. Osma minuta pokazuje da ipak u vrijednosnom smislu postoje određeni defekt u uređivačkoj politici, informativnog programa. Ali to nije jedini slučaj. mislim da se zaista može i mora učiniti više na javnoj televiziji kako bi se povećala njena društvena korisnost i funkcionalnost, jer Hrvatska radiotelevizija to može i vjerujem mora učiniti. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Vijeća, gospodine glavni ravnatelju sa suradnicima. Već niz godina mi kao zastupnici imamo priliku jednom godišnje se osvrnuti na izvješća glavnog ravnatelja i Vijeća Hrvatske radiotelevizije i slažem se sa svojim prethodnicima. I u ovom izvješću se može naći puno stvari koje treba kritizirati. Ali ja ću pokušati biti objektivan pa ću reći sljedeće. Kada uspoređujemo ta izvješća u proteklih nekoliko godina, ovo izvješće znači veliki pozitivni iskorak i u izvješću o financijskom poslovanju i u izvješću o radu Programskog vijeća. A to je najvažnije i zbog toga smatram da to izvješće treba prihvatiti. Dakle, kada govorimo o financijskim pokazateljima, za razliku od prethodnih godina, ovaj puta možemo prvi puta utvrditi financijska disciplina u vođenju Hrvatske radiotelevizije učvršćena, možemo reći da smo zadovoljni sa okvirom poštivanja zakonskih propisa, da smo zadovoljni sa pozitivnim izvješćem revizije i da smo zadovoljni što ne možemo prvi puta dati primjedbu na postupke javne nabave u Hrvatskoj radioteleviziji. Okvirno govoreći o računu prihoda i rashoda možemo reći da je racionalno poslovanje dobilo svoje ogledalo na rashodovnoj strani. Dakle, ono je prilagođeno nešto smanjenim prihodima. Na taj način ostalo je uravnoteženo financijsko poslovanje. Ovdje treba reći da su prihodi od pristojbe 68%, da oni rastu sa plaćama, prosječnom plaćom kao što je utemeljeno na zakonu, da prihodi od promidžbe ali to nije financijski problem, to je problem ustroja javne televizije, to je problem njezinih glavnih zadaća u odnosu sa konkurentima, sa komercijalnim televizijama koje apsolutno taj odnos i ta konkurencija ja bih rekao na strani komercijalnih televizija. Dakle, ona je nerealna jer javna televizija zadovoljava puno javnih potreba koje komercijalna ne treba i zbog toga se događa ono što u ovom izvješću vidimo a to je da prihod od reklama pada i to u dnevnom prodajnom potencijalu sa 36 na 33% u godinu dana a u terminu od 19 do 23 sata također za 3% odnosno za 4% sa 35 na 31%. Vidimo i veliku oscilaciju po mjesecima koja vjerojatno ima svoja opravdanja u programskom ali vjerojatno i u komercijalnom dijelu, pa vidimo u ožujku na primjer da je indeks porasta prihoda od promidžbenih poruka dvostruko veći nego godinu dana ranije ali recimo već u slijedećem mjesecu on pada na svega 43%. Očito ima tu nekih zakonitosti u koje sada ne možemo ulaziti, no vrlo vjerojatno da bi bila zgodna preporuka da se napravi jedna analiza razloga pada ovih prihoda od promidžbenih programa i da se utvrde otprilike neki ciljevi i neki akcijski plan, da se vidi do kuda može ići padanje iz ovih izvora i do kuda se ono može tolerirati u odnosu na prihode iz glavnog izvora a to su pristojbe. Priklanjam se mišljenju nekih kolega da bi javna televizija trebala biti isključena iz te utakmice jer jednostavno tu utakmicu ona ne može dobiti sa komercijalnim televizijama. Ona treba ostati javna televizija ali izvori financiranja moraju ostati sigurni a poslovanje s tim novcima mora ostati u okvirima zakona kao što vidimo i u ovom izvješću. Racionalnog poslovanja i veliki pozitivni iskoraci vidi se recimo i u broju zaposlenika. Do sada smo navikli iz godine u godinu registrirati značajno povećanje broja zaposlenih, ovaj puta je to na razini 0,9% povećanje. Dakle, i tu vidimo racionalizaciju iako znamo velike probleme u strukturi zaposlenika u odnosu na potrebe modernog medija elektroničkog, vidimo čitav niz problema koji će se morati rješavati. Pohvaljujem i to da je 40% zaposlenih da su žene što je također jedan pozitivan omjer. Vjerujem da će se on još više u tom smjeru popravljati i da neće biti primjedbi od našeg Odbora za ravnopravnost spolova u smislu omjera zaposlenosti kao što je bilo u odnosu na program. Nekoliko riječi o izvješću vijeća. Dakle, kad govorimo o programskim načelima moramo reći da je vijeće napravilo veliki iskorak. Ja sam u svojim govorima proteklih godina prigovarao što na dnevnom redu sjednica vijeća uopće nije bilo ili je bilo sporadično točka koja se zove Analiza programa u razdoblju od protekle sjednice vijeća. Ovaj puta u jedanaest sjednica koliko ovo izvješće jedanaest nalazimo točku i to uvijek na prva tri mjesta je ta točka Analiza programskih načela i izvršena programskih načela i vidi se da su te rasprave koliko iz medija saznajemo vrlo detaljne, koji puta i vrlo žestoke ali one su očito dale rezultata. Naime, javna televizija je ipak u zadnje vrijeme značajno i vidno poklonila se i priklonila svojoj javnoj zadaći. Ja ću samo reći nekoliko elemenata u prilog takve tvrdnje. Prije svega, teme od nacionalnog interesa su sve češće, sve dulje i što je najvažnije u sve elitnijim terminima. Ovaj puta za Dan Vukovara nismo morali čekati 17. minutu Dnevnika da se spomene tragedija Vukovara, imali smo višesatni dnevni program. Imali smo čak i prvu TV dramu na temu Vukovara. Bez obzira na sve kritike dobro je da se ona prvi put pojavila i dobro je da se pojavila u najelitnijem terminu. Sjetimo se samo prije tri godine kada smo imali seriju o sanitetu u Domovinskom ratu. Na veliku muku smo postigli da se emitira petkom u 14 sati. Sada je serija o Domovinskom ratu, o Vukovaru bila emitirana u najelitnijem terminu i postigla je visoki postotak gledanosti. Kada smo se bunili svojevremeno zašto Domovinski rat petkom u 14 sati tadašnja urednica te redakcije dokumentarnog programa je rekla "Pa šta se bunite i Oprah show je petkom u 14 sati". Dakle, Domovinski rat više nije u razini Oprah showa, on je ovaj puta u okvirima programskog vijeća odnosno naše televizije, Hrvatske televizije ipak došao u prvi plan i to je za svaku pohvalu. Objektivnost onoga što vidimo na našoj televiziji u Dnevniku i u drugim informativnim emisijama očituje se u tome da su događaji sve sličniji onome što smo tu doživjeli. Doista možemo reći preko 80% događaja prikazano je vjerno i u Saboru i u Vladi i doista te vijesti sve više postaju realni odraz onoga što se dogodilo a ne kao što je bilo prijašnjih godina da ne možemo vjerovati da se radi o izvješću sa iste sjednice kojoj smo nazočili. Mislim isto tako da treba reći da i ravnopravnost zastupljenost zastupnika u Saboru, skoro smo izjednačili broj izjava i snimaka saborskih zastupnika pozicije prema opoziciji a nekada je taj omjer bio vrlo negativan u korist pozicije. Isto tako, treba reći da je u emisijama, informativnim emisijama a i u drugima sve manje pesimizma, sve manje crnih vijesti a sve više realizma. Dakle, Hrvatska televizija nije se ovdje povela sa većinom tiskanih medija gdje je u Hrvatskoj uvijek katastrofično nego zaista ga pokuša pokazati objektivnim. Naravno da ima i dalje emisija poput Latinice koje su nekorektne jer se snimaju unaprijed, koje su nekorektne jer je omjer gostiju uvijek 3 do 4 na prema 1 u korist gostiju koji zastupaju interes autora emisije i još 3:0 u odnosu na priloge, tako da onaj koji misli drugačije u tim emisijama nema baš nikakve šanse. I na kraju, treba reći da je i odnos javnosti u odnosu na kritike zastupnika kojih je uvijek bilo i bit će nekako drugačiji. Naime, mi smo navikli nakon svake izrečene rečenice kritičke o HRT-u ovdje u Saboru biti prozivani. Mene je prozvao osobno predsjednik države. Prije godinu dana nakon mog izlaganja je rekao Hebrang hoće svoju televiziju. Evo, nakon ovog izvješća sva sreća Hebrang nije dobio svoju televiziju, to je dobro ali je hrvatski građanin dobio objektivniju, kvalitetniju i sa zakonom usklađenu televiziju a to je ipak djelom posljedica i rasprava saborskih zastupnika koji po zakonu imaju ne samo pravo nego i dužnost reći što misle o o izvješću HRT-a? Prema tome da zaključim. Ja želim da zastupnici imaju pravo govoriti o javnoj televiziji … /Govornik se ne razumije./ … bez obzira na to što nam govore da se uplićemo u program. Ne. Mi se uplićemo samo u izvješće Programskog vijeća i izvješće o financijskom poslovanju. Ako mi ne bi to pravo imali onda javna televizija ne bi bila javna nego jadna, a ovo izvješće pokazuje da možemo u dobroj suradnji popraviti njezinu kvalitetu i zato ovo izvješće treba podržati. Hvala.

pa evo malo prateći ono što je radilo Programsko vijeće dakle uz 10-tak, 11 sjednica godišnje vidimo da je Programsko vijeće radilo sve ono zapravo za što je i ovlašteno. Nema više velike buke oko Programskog vijeća i ako, čuli smo malo prije od kolegice Pusić, ako govore o nekim zategnutim odnosima pa meni je to zapravo normalno. Ako tamo imate 11 ljudi koji su došli iz raznih sfera normalno da svatko ima svoje mišljenje. Konačno i Ustavni sud gdje su svi završili iste fakultete, doktorate donosi odluku sa, ne znam 5:4 recimo neke bitne odluke. Prema tome i ovo mi je apsolutno normalno. Dakle uvijek će toga biti. Svatko zastupa konačno grupaciju iz koje je došao. Vidim da je vijeće reagiralo o, na optužbe o, ne znam, prekoračenju marketinškog vremena. Naime ne stignem puno gledati pa ne znam do koje mjere je to tako ali reakcija treba. Ukoliko je to previše, prikrivenom oglašavanju hvala Bogu više ne vidim ono «Pozdrav iz Rovinja». Zatim davalo mišljenje o financijskom planu HRT-a, ocijenilo izvješće direktora programa, glavnog urednika informativnog programa Hrvatskog radija i Hrvatske televizije tako da mislim da je s te strane sve u redu. S obzirom da je informativni program ipak najslušaniji odnosno najgledaniji dio programa Hrvatskog radija i Hrvatske televizije uredništvo normalno ima veliku odgovornost za kvalitetu i vjerodostojnost. Naime brojni slušatelji i gledatelji neselektivno prihvaćaju informacije dobivene putem ova dva medija pa je mogućnost manipulacije velika. No mislim da na svu sreću to nije bitnije korišteno. Informativne emisije, a i neke autorske emisije prečesto se bave hrvatskim, počesto a da je HRT-u to važno dokaz je ja mislim, evo moram pohvaliti vrlo kvalitetna ekipa i jednih i drugih novinara koji prate rad Sabora. Naime Hrvatski radio, da počnemo od njega, radu Hrvatskog sabora daje puno prostora. Izvješća su evo moram reći kratka, kvalitetna, aktualna. Slušatelji mogu čuti čak i precizne najave što će se dogoditi u Saboru to jutro, a to i mi poslušamo ponekad kad zaboravimo pogledati dnevni red. Posebno, to sam rekao i na odboru je kvalitetna emisija «U mreži», prvog u kojem slušatelji mogu čuti mišljenja svih opcija bez nametanja zaključka. Jasno, neki gosti su više zanimljivi, neki manje zanimljivi. Vi imate problem i sa javljanjem ljudi koji se uporno javljaju isti ljudi ali mislim da je to jako teško izbjeći. Ono što smo danas više puta čuli, a događa se u oba medija to je početak vijesti. Početak vijest, sad, čini mi se zadnjih dana nešto manje, ali to je ono o čemu spominjemo. Crna kronika. Pa evo baš smo malo prije razgovarali ako je već te Crne kronike toliko u vijestima evo prijedlog je da se napravi čak i posebna emisija s crnom kronikom. Pa tko voli nek izvoli. A ne, otvorite bilo koji ili radio ili televiziju prvo što čujete nekoliko vijesti iz crne kronike. Pa i prije su ljudi pogibali na cestama, i prije su ljudi umirali u bolnicama zbog ovog, onog razloga pa, ali to ne znači da je baš bilo prvih nekoliko vijesti takovih. Mislim da bi to ipak trebalo smjestiti, ne kažem da da ne treba informirati ali zašto baš da prve vijesti budu. Evo koliko možete utjecati mislim da bi bilo to dobro. O jeziku sam isto dakle i na odboru nešto govorio. Ima, neki čudni naglasci su, ali Bože dragi trebalo bi na tom proraditi. Evo čuli smo čak i odgovor gospodina ravnatelja. Nikad više novaca nije potrošeno na lektoriranje vjerojatno i na vježbe kojekakove pa nadajmo se da će to i biti uspješno. Hrvatska televizija u direktnom prijenosu evo omogućuje zastupnicima da se kroz rasprave obraćaju i biračima. Dakle po završetku prijenosa moram ovdje reći rasprave su kraće, sažetije, Sabor učinkovitiji. Dakle s jedne strane mi se možemo stvarno evo obratiti kom hoćemo ali onda te rasprave traju punih 15 minuta, 10 minuta dakle jer dok je svemoćna kamera dotle se valjda puno i priča. Mislim da bi dobro došla rasprava u Saboru o TV prijenosima zasjedanja Sabora. Da vidimo na koji način to napraviti? Svojevremeno je bila emisija ono «Danas u Saboru» koja je davala pregled dnevnih događaja u Saboru, a mislim da bi bilo zgodno možda sa kratkim prilozima napraviti takovu emisiju pa nek se smanji direktan prijenos na račun te emisije. Vjerujem da bi to bilo puno zanimljivije nego pratiti rad Sabora ovako kako sad, Dakle mislim da su javljanja iz Sabora, druga javljanja iz Sabora da su opet mogu reći dobra. To su javljanja uživo na primjer ovo u «Hrvatska uživo», zatim pregledi u «Vijestima» isto tako su solidno obrađeni. Jedan prigovor, evo emisija «Otvoreno» mislim da je nezasluženo dobila prekasni termin pa nam je evo nacija moram reći dobro informirana ali zato pospana idući dan jer ljudi dosta gledaju a mislim da treba ipak nešto ranije. Previše dragocjenih minuta moram reći da je potrošeno na parkiranje automobila saborskih zastupnika i sad ako već novinarsko istraživalačko pa nek se onda novinari upitaju zbog čeg su te silne gužve ujutro prema Zagrebu? Da ljudi koji dolaze u Zagreb sa svih strana plaćaju parking onda tih gužvi ne bi bilo. Budite uvjereni. Naime mi smo imali svoja parkirališta ovdje. Ovo su zamjenska parkirališta. Po prilici Sabor ne plaća više nego što plaćaju i stanari koji također su izgubili pa dobili parkirna mjesta tako da mislim da to nije trebalo. Tema je opet, uvijek je novo i ponovno je nova tema saborski restoran. Pa u tom restoranu hrani se pa treba reći jasno i glasno 600, 700 ljudi se hrani dnevno, od toga jedva 100-tinjak zastupnika ako i toliko. Radi usporedbe ako ćemo ići u istraživalačko novinarstvo onda treba reći. Pa dajte obiđite malo restorane okolo koje daju, ajde da kažemo gablece, marende kako god, podjednake kvalitete za sličan novac. Neću nabrajati koje. Neka ostane ovo samo prikriveno reklamiranje. Pozitivni pomaci na HRT-u vide se definitivno, evo mediji sve manje spominju prekomjeran broj zaposlenika televizije, neiskorištenost kvalitetnih kadrova, prečesti šoping vanjske produkcije i slično, pa mislim da je uglavnom to svedeno u razumnu mjeru, a s obzirom da je ovo nekako kraj godine, 12. mjesec, evo i ravnatelju i vijeću želim stvarno puno uspjeha u daljnjem sređivanju problema i odnosa koji prate Hrvatsku radioteleviziju dugi niz godina, a po izvješću i predsjednika programskog vijeća i ravnatelja. Mislim da možemo biti optimisti, pa ćemo normalno glasati za prihvaćanje ovih izvješća. Hvala. Hvala. Gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine glavni ravnatelju Hrvatske radiotelevizije, gospodine predsjedniče Programskoga vijeća HRT-a, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama su danas dva dokumenta Izvješće o radu Vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza utvrđenih zakonom u programima Hrvatskoga radija i Hrvatske televizije u razdoblju od 3. rujna 2007. do 14. listopada 2008. godine kao i Izvješće ravnateljstva HRT-a o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 2007. godinu koje je Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije uputilo Hrvatskome saboru na raspravu i usvajanje i o kojemu su svoje pozitivno mišljenje dali matični saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, kao i Vlada Republike Hrvatske. I odmah na početku da kažem da ću podržati oba izvješća uz nekoliko manjih primjedaba. U svojoj raspravi na Odboru za medije iznijela sam primjedbu na neusklađenost izvješća u kojemu se ne podudaraju promatrana razdoblja. Financijsko izvješće za 2007., a provedba programskih načela Programskog vijeća HRT-a za vrijeme od početka rujna 2007. do sredine listopada 2008. te stoga pozdravljam prijedlog Vlade da se u idućim izvješćima ova razdoblja usklade jer ne vidim razloga da ovako dalje ostane. U promatranom razdoblju Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije održalo je 13 sjednica i u izvješću nam stoji da je to lijepo trajalo 68 sati i 20 minuta, a na kojima je u okviru svoje zakonske nadležnosti Programsko vijeće nastavilo obavljati zadaće propisane zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji. Međutim, to vrijeme, dakle to promatrano razdoblje, izvješće govori o razdoblju bogatom događajima koje je obilježilo nedobivanje prava za prijenos Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. godine kojemu je Hrvatska domaćin i ostavka ravnatelja HTV-a za koju su članovi programskog vijeća saznali iz novina. Pa u promatranom razdoblju dogodio se izbor novog direktora programa Hrvatskoga radija, glavnog urednika informativnog programa radija, direktora programa Hrvatske televizije, glavne urednice informativnog programa, izjave i izjave i istupi u javnosti većeg broja urednika i novinara televizije protiv svoje matične kuće. A tijekom prošle godine u mandatu prethodnog saziva Hrvatskoga sabora sukladno zakonu imenovano je i 6 novih članova programskoga vijeća. Provedeni su parlamentarni izbori koje je Hrvatska radiotelevizija pratila sukladno pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe i na koju su članovi programskoga vijeća u ovome izvješću iznijeli niz primjedaba. Žao mi je što se u ovome izvješću na dva mjesta pojavljuju članovi sastava programskoga vijeća u onom dijelu koji se odnosi na izvješće programskoga vijeća, među članovima je naveden nažalost nedavno preminuli član programskoga vijeća doktor Juraj Njavro, dok se to u izvješću o poslovanju Hrvatske radiotelevizije uopće ne navodi, tako da stoji kao da je on i danas, a podsjećam izvješće je za razdoblje do 14. u tome nije navedeno. Ako sam pogriješila, ispričavam se, ali mislim da su, onda me zanima zbog čega izvješća idu zajedno kad je zakonom određeno da programski odbor jednom godišnje mora podnijeti izvješće Saboru. Onda je financijsko izvješće o financijskom poslovanju moglo biti upućeno Saboru i puno ranije. Ovo je samo mala opaska. Ako sam nešto krivo primijetila, ispričavam se. Kolege su govorile o potrebi međusobnoga uvažavanja, kako nas iz ovoga Doma, dakle iz Hrvatskoga sabora tako i ljudi sa televizije. Pa onda samo skrećem blagu pozornost na tekst na trećoj stranici izvješća programskoga gdje se upozorava, odnosno konstatira, ja bih rekla da se konstatira, ali možda može i na drugačiji način, pa se onda lijepo kaže, citiram: na temelju dosadašnjih rasprava o izvješćima Vijeća HRT-a u Hrvatskome saboru često se ne prepoznaju ovlasti Vijeća HRT-a." Pa u drugoj rečenici: "javnost, pa i pojedini zastupnici u Hrvatskome saboru ne razlučuju nadležnost tijela HRT-a i činjenicu da Vijeće HRT-a … " i tako dalje da ne citiram. Govori se u poglavlju općenito o radu Vijeća HRT-a u kojima se citira, odnosno doslovno navode odredbe iz Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, članak 19. stavak 1. i 2., svi smo ih ovdje pohvalili. Ono što ja želim reći, smatram da je to normalno da u svakome izvješću, bez obzira što je ovo 5. po redu, jer i ovdje ima puno mojih kolega koji ne sjede 5. godinu, nego ima i više od tih 5 godina i znaju čitati, a i mi ostali znamo čitati, pa onda kad govorimo o uvažavanju slažem se da ovaj članak u svakom izvješću bude prisutan, ali ovo dolje tko prepoznaje, a tko ne prepoznaje možemo i preformulirati i na drugačiji način reći. Ne želim, ja sam podržala i na odboru, podržavam i danas, ali ne želim suditi i procjenjivati snagu vijeća, a radi se o izvješću o onome što piše na stranici 6., to je nadzor nad provedbom programskih načela i obveza i programskih usmjerenja HR-a i HTV-a, sukladno članku 18. zakona kad konstatiramo ponovo da se i nadalje u programu ne vodi dovoljno brige o jeziku i govoru, rekli su to i kolege. Ustanovili smo u financijskom izvješću da iznos sredstava za spikere, pardon zna da odjel lektori i spikeri premašio planirani iznos od od planiranoga, možda za ona 32 nova zaposlenika od kojih je većina novo zaposlenih upravno na Hrvatskoj televiziji, ali molim da se lektori, pa i korektori koriste i u i u pisanju izvješća. Ne možemo se boriti samo za pravo govor. Ima nešto što je književni jezik i u ovome izvješću i to treba biti sadržajno i to predlažem na osnovi onoga što sam pročitala u ovome izvješću, a ne kako na puno mjesta stoji na osnovu. Ovo toliko jer sam profesor hrvatskog jezika i sad možete dalje pratiti moje greške u govoru. Dakle, ne želim suditi o snazi vijeća kad govorimo o jeziku, kad govorimo o latinici i kad članovi programskoga vijeća prihvaćaju da dotična emisija ne raspolaže tehničkim i ljudskim resursima da bi se emisija emitirala uživo. Povezala sam to na odboru, evo i večeras ću. U razdoblju od 14. listopada, onaj događaj o kojem želim govoriti, koji želim povezati sa ovim je dogodio se 6. listopada kada javna televizija nije bila u mogućnosti prenositi tiskovnu konferenciju iz Banskih pa sam postavila tada pitanje, ponavljam ga i sada. Radi li se o istim tehničkim i ljudskim resursima koji nisu ili te večeri omogućili Dakle, to su neki propusti o kojima nema govora u ovom izvješću. 6.10. molim ulazi u promatrano razdoblje o radu programskoga vijeća jer nadnevak …/Govornica se ne razumije./… do 14. listopada, s tim da je 14. listopada Programsko vijeće imalo svoju sjednicu o kojoj nema govora u ovome izvješću i na koje su se svi očitovali da Hrvatska radiotelevizija, odnosno HTV informativni program za to nije kriv. I još jedna stvar. Na kraju da zaključim, pozdravljam opredjeljenje ravnateljstva Hrvatske radiotelevizije da kao javna televizije ne trči za komercijalnim sadržajima koji mogu donositi i prihode, ali ipak ne mogu ne zamijetiti da su prihodi od marketinga u 2007. planirani u iznosu manjim od ostvarenja ostvarenih u 2006., a realizirani su u još nižem iznosu. Želimo li se uspoređivati sa BBC-em, odnosno da nam BBC bude uzor, onda moramo, onda tražimo i težimo i kvaliteti programa i visokom profesionalizmu zaposlenika. I općenito, drago mi je bilo večeras čuti koji su dosezi od 2003., dakle od donošenja ovoga novoga Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji postignuti i bilo je puno govora o, zadržana je javnost, samostalnost, neovisnost Hrvatske radiotelevizije. Jedino što bih voljela da sam češće i u govoru mojih kolega čula i još jednu onu jako važnu riječ, a to je i odgovornost za posao i zadaću koja je Hrvatskoj radioteleviziji povjerena. U svakom slučaju, ja podržavam ovo izvješće i želim puno uspjeha u budućem radu Programskom vijeću na ostvarenju svih ovih zadataka o kojima nas je u ovome izvijestilo da još uvijek nije uspjelo. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Šimo Đurđević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodin glavni ravnatelju, predsjedniče Programskog vijeća, kolegice i kolege. Hrvatska radiotelevizija, Programsko vijeće HRT-a u zakonskoj je obvezi ovom Visokom domu jednom godišnje podnijeti izvješće o svom radu i u provedbi programskih načela i obveza o programima HRT-a. Izvješće pred nama i s formalno-pravne strane obveza je ispoštovana, a na nama je kroz raspravu koju sada i činimo u zadnjih sat vremena izreći mišljenje i dati ocjene o javnoj televiziji. Nemam nakanu prepričavati ono što su stručne službe i tijela HRT-a prihvatila, već bih želio kao zastupnik u nekoliko rečenica prenijeti glas naroda iz sredine koju zastupam. Hrvatska radiotelevizija nacionalna je institucija čije programe vjerujem prati najveći broj Hrvata i upravo visok postotak gledanosti daje mi za pravo reći da se HTV u prezentiranju političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih događanja u Republici Hrvatskoj i svijetu odnosi vrlo profesionalno, objektivno i nepristrano. Stoga u cjelini gledajući držim da su programi HTV-a koncipirani sukladno ovim kriterijima i nije to nimalo jednostavno ni lako jer teško je zadovoljiti sve gledatelje tematski, odnosno da je sve dostatno, zabavno, edukativno i informativno. Vrli profesionalci HTV-a odrađuju to dobro, što svjedoči po mojem mišljenju više programa, a izdvojit ću samo neke. Središnji HTV-ov "Dnevnik", "Hrvatska uživo" kolaž emisija koji ide u popodnevnim satima, veoma je gledana, autori nastoje biti dozirano zabavni, a istovremeno i informativni. Emisija "Plodovi zemlje", ne samo što ima dugogodišnju tradiciju, nego zbog izuzetno prihvatljivog termina nedjeljom, ima visok postotak gledanosti barem u Slavoniji odakle ja dolazim. Vjerujem da je razlog tomu tema emisija, a to je zemlja koja je za nas Slavonce svetinja. Držim da u zabavnom programu gledanost ostvaruje emisija "Lijepom našom" kako ne bi zaboravili svoju kulturu, običaje, jezik, odnosno da nam se u šumi e-portala ne izgubi znamen. Ne mogu ne spomenuti emisiju gospođe Branke Šeparović "Škrinja" i često se zapitam i sam iz čega i na koji način autorica uspijeva napraviti emisiju koju s jednakim zanimanjem gledaju sve generacije, pa i oni najmlađi. Da ne bi bilo sve idealno, jer nema u ovom svijetu takvih situacija, pa tako niti u programima HTV-a, moram napomenuti da ima i nekih programa koji po svojoj koncepciji i sadržaju polariziraju ovaj naš napaćen narod iz ponedjeljka na slijedeći ponedjeljak otvara polemičke rasprave. Konkretno, radi se o emisiji "Latinica", visoko sponzoriranoj i komercijalnoj emisiji za koju držim da nepovoljno djeluje na situaciju u cijeloj zemlji. Nisam za zabranu, ali osobno sam za više angažiranje Programskog vijeća oko ove i sličnih emisija, jer nije nam cilj zavaditi, nego zabaviti, educirati i informirati o svim relevantnim činjenicama i događajima kroz povijest i sadašnjost. ja ću kao i moji prethodnici također prihvatiti i jedno i drugo izvješće. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. 5-minutna rasprava u ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Antun Vujić. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. Meni je teže ovoga puta diskutirati, nego prvi puta, zato što sam čuo neke argumentacije koje su me zabrinule. Zabrinule su me da se od posljednjih nekoliko diskusija zapravo promijenio sadržaj ove teme i promijenili su se da tako kažem lončići i poklopci na pojedinim stvarima. Mi smo naglašavali da kritički, zato što je kritičko prihvaćamo izvješće vijeća. Da smo trebali se izjasniti da je sve ono što je kritično upozoravalo vijeće zapravo ono što je dobro na televiziji, onda bismo glasali protiv takvoga izvještaja. Neke rasprave koje smo ovdje čuli, koje upravo su apoteoza ove i ovakve televizije, nezavisno o kritikama koje im upućuje vijeće, su zapravo takve diskusije koje bi trebale glasati protiv ovoga vijeća a ne za ovo vijeće. Jer ovo vijeće je dalo kritiku rada televizije, a neki su hipostazirali oprostite da taj termin rabim, dakle hvalili upravo ovako kako jest. Diskusija gospodina Pupovca je toliko ozbiljna i zabrinjavajuća da bi ovo vijeće moralo dobro razmisliti što će učiniti samo u toj pojedinačnoj diskusiji, a takvih je diskusija bilo mnogo. Upozoravalo se na čitav niz stvari koje ne valjaju na televiziji. Ja se ne bih složio sa nekim od kritičara koji su govorili da je ovo vijeće produžena ruka Sabora jer nije točno to. Ovo vijeće nije produžena ruka Sabora nego ono da tako kažem, nešto što predstavlja javnost u toj televiziji. Ja ne mislim da članovi trebaju da uređuju ili da e petljaju u uređivanje što se također čulo. Čulo se da su se pojačale i političke podjele. Ako su se pojačale političke podjele onda mi nije jasno kako je moguće da se ovo sve što smo dobili iz vijeća, dobili kao nešto što sam ja shvatio kao jedinstven stav vijeća, jer ovo nema separatnih mišljenja u ovom izvještaju vijeća vezano na to. Nema separatnih mišljenja. Prema tome vijeće je izvršilo svoju ulogu, ali je izvršilo svoju ulogu tako što je upozorilo sve faktore na televiziji što ne valja na toj televiziji. Budući da pripadam stranci kojoj je izuzetno stalo da štiti i razvija institucije mi ćemo ostati pri našem stavu, ali ne možemo ostati i usvojiti i usvojiti i ubrojiti te stavove i one stavove koji zapravo falsificiraju sadržaj ovoga izvještaja vijeća hvaleći stanje na televiziji kao dobro čime se zapravo izjašnjavaju protiv samoga izvještaja ovoga vijeća. Neki diskutanti nisu učinili usluge onima koji žele dobro televiziji i to je naravno takva podjela ostala kao što je bila i prije samo su sada zamijenjene adrese. Mislim da je jedna stvar istaknuta i ja sam je u prvoj diskusiji podvukao, a možda ću sada biti jasniji. Netransparentnost kod ne javnih nabava, kamera, ovoga, onoga, to me se ne tiče nego netransparentnost kod odluka o programima, o vanjskim programima u vanjskoj produkciji. Netransparentnost od iskazivanja koliko, tko i kakva primanja ima na televiziji, a što je proglašeno bez potrebe državnom tajnom televizijom. To su ono šta doprinosi da se može govoriti da su na televiziji danas jaki politički lobiji, a ja bih rekao ili imam pravo sumnjati upravo zato što takve podatke nemam, da su jaki interesni lobiji koji se mogu vezati za ovu ili onu politiku i u biti nisu politički nego njihova je politika tamo gdje su njihovi interesi. Podvlačim zahtjev i to smo govorili, da te stvari treba činiti transparentnim i drugo i s čime ću zaključiti, mora se naći instrument da profunkcionira kritika vijeća u odnosu na sadržaj i načine rada čitavih niza elemenata elemenata na televiziji. Još jedno ovakvo izvješće u kojemu dakle bi se ponavljale argumentacije, a ne bi se mogao bilježiti konkretan i sasvim jasan i određen napredak, zaista bi dovelo u pitanje vijeće HRT-a ne u smislu hoće li ovaj Sabor glasati za njegovo izvješće ili ne, jer je to nevažno, važno je da mi diskutiramo ali to nema posljedice za Sabor nego u smislu vjerodostojnosti. dakle da se ova institucija jača, koristim priliku da pozovem sve od vijeća, ravnateljstva pa na dalje, a dakako i nas sve skupa na maksimalnu odgovornost u čuvanju ove da tako kažem vrlo vrlo rijetke imovine koju ima u medijskom smislu ovaj narod u odnosu na sve oligarhijske, medijske i druge interese koji su već stvoreni u ovoj državi. Hvala lijepa. Predsjednik Programskog vijeća HRT-a, Zdenko Ljevak. Završni osvrt. Izvolite. **Ljevak, Zdenko** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja sam bilježio dosta i kritika i pohvala. Hvala vam na ukazanim primjedbama, kritikama. Ovu raspravu ću sigurno temeljito prenijeti članovima vijeća već za pet dana kao što sam prenio i sve rasprave iz saborskih odbora danas na sjednici. Međutim, ja moram reagirati ovdje kao predsjednik vijeća na dvije stvari, ja vas molim da mi ne zamjerite. Programsko vijeće nije politički podijeljeno. Ja vas uvjeravam kako god to netko izvlačio iz konteksta, programsko vijeće nije politički podijeljeno, bez razlike kako i na koji način biran iz Sabora, a to dokazuje upravo početak mog izvješća da je i ovo izvješće zapravo konsenzusom prihvaćeno da ne koristimo sada sintagmu lijevi i desni, gornji i donji, zapravo konsenzusom sve ove kritike koje je vijeće uputilo i suglasni su članovi vijeća da je to tako. Drugo, kako bi vijeće politički podijeljeno moglo funkcionirati na žalost poslije smrti našeg člana vijeća, pokojnog Njavre, poslije bolesti jednog člana, poslije trećeg člana. Dakle vijeće je zadnje tri sjednice vrlo ozbiljno raspravljalo, imalo je veliki broj točaka dnevnog reda i funkcioniralo je radno sa šest članova, a to je minimum s kojim se može donijeti neka odluka i na kraju vijeća su odluke donešene. Dakle kategorički pobijam da je vijeće politički podijeljeno. Članovi vijeća, mi smo 11 osoba, na žalost 10 i iskoristiti ću priliku i zamoliti ovaj Sabor da nam čim prije delegira još jednog člana, da nam stvori uvjete za rad, različitih profesija i interesa, ali uvjeravam vas svi potpuno svjesni da radimo jednu društvenu odgovornu ulogu, da nam je ovaj Sabor ukazao čast da se time bavimo, da se bavimo volonterski, da odrađujemo desetke i desetke sati zapravo za nikakva primanja niti se na to žalimo, ali ja sam sada potaknut ovim političkim ili nepolitičkim i moram i to reći. Koliko je to pravedno prema članovima vijeća ovim ili onim budućim, vi saborski zastupnici razmislite kada se bude donosio drugi put neki zakon ili dopunjavao zakon. Ovdje je bilo pitanja o regionalnom razvoju Hrvatske radiotelevizije. Pa vijeće je zapravo upravo to napravilo, ovo vijeće, napravilo nešto što se nikad u povijesti Hrvatske radiotelevizije nije dogodilo prije 15 dana. Organiziralo je tematsku sjednicu upravo na razlog regionalnog razvoja Hrvatske radiotelevizije, pozvalo sve predstavnike centara, dopisništva itd. i radija i televizije, njih 46 zajedno sa ravnateljstvom i članovima vijeća smo radili i razgovarali i zapravo preporučili program čelnicima ili menagerima kako ih ja volim zvati, Hrvatska radiotelevizija na čelu sa glavnim ravnateljem da nam da jednu koncepciju rada i mi smo to dobili. Svi članovi, svi djelatnici iz raznih regija su imali priliku reći, iskritizirati postaviti svoje pitanje, zahtjeve i na osnovu toga se zapravo radi jedan koncept. Ja osobno mislim, to jedan veliki napredak za Hrvatsku radioteleviziju iniciran u prvom redu članovima Programskog vijeća uz potpunu i veliku potporu ravnateljstva Hrvatske radiotelevizije koji je omogućio čak meni kao predsjedniku vijeća da sa čelnim ljudima i programskim ljudima obiđemo te centre, da se uvjerimo da stvarno postoji jedna neravnopravnost između matice, odnosno centrale i drugih regionalnih centara. Dakle, na tome vijeće radi, o tome nismo iznosili jer ovo izvješće je zapravo starije i tiče se datuma ranijih. Vijeće kroz svoj rad, dali ja sam nekoliko puta to govorio, dali iskače ili ne iz svojih nadležnosti, a vodimo računa o tome da ne iskačemo jer ima zakon o Hrvatskoj radioteleviziji i kaže koristimo to i jednu sintagmu, a imamo i statutarno ojačanu ulogu kao Programsko vijeće. Prati zapravo i ovo o čemu se ovdje govorilo. Izvješća, mi ne pratimo kako se nešto događa, ali prate izvješća koja dobivamo na stol na način kako se komunicira sa javnom nabavom kako se kupuju i gdje se kupuje i što se kupuje. I moram priznati da u posljednje vrijeme, a znatan pomak u tom smislu da se za strane programe dvostruko manje ulaže nego ili financira nego što je ranije, a da ti troškovi zapravo zašto je za koje je vijeće zainteresirano. Vijeće je zainteresirano za trošak u program. Ono što je hladni pogon je hladni pogon. Vijeće ne može tu ništa napraviti, ali su zainteresirani za svaku uštedu koja se napravi na financijskoj transakciji da ide u program i rezultati boljeg programa i kvalitetnije programa, tehnološkog investiranja zapravo idu iz toga. Bilo je ovdje ja bih rekao jedan, sam spreman prihvatio sam kao predsjednik vijeća sve kritike s pravom, ali dozvolite mi da ja nešto iskritiziram za ovom saborskom govornicom ako smijem u kontekstu zapravo nekih članova saborskih zastupnika. Znate ovdje je bila jedna rasprava što treba i na koji način treba, jeli se radi reket na saborske zastupnike ili ne? Ja to je preteška riječ da bih ja mogao uopće komentirati, ali ja mislim da i pogreške koje naši novinari naprave, da se ne mogu na takav način ocjenjivati i da ne ide u tom pravcu. Mi kao članovi vijeća na čemu inzistirati i inzistiramo i mislimo da imamo uspjeha u tome, to je dizanje profesionalnosti svoga rada, da informacija bude što kvalitetnija i da zapravo naše izvješće, jer svako izvješće se može pripremiti na ovaj ili onaj način, da ta naša izvješća imaju malo više svjetla od crne kronike koju i mi kao članovi vijeća kritiziramo. mi predlažemo, odnosno kada o tome govorimo razgovaramo na način, evidentirajte ne o tome zapravo dalje. Imamo mi puno pozitivnih zapravo događanja u ovoj državi koja isto tako treba za koje treba naći mjesto u našem programu. Evo to je nešto. Ja neću se dalje osvrtati na, ne želim polemizirati sa saborskim zastupnicima. Njihovo je pravo da kritiziraju. Mi ćemo prihvatiti, vjerujem kao i do sadašnje rasprave koje su bile u ovom Saboru, da će one samo pomoći da vijeće sljedeće godine bude izvještaj vijeća bude kvalitetniji i da zapravo možda neke kritike budu na nekom drugom pravcu ne na programu. Evo hvala vam na vašem radu.

Znati ćemo iz njih izvući zaključke i zadaće. Dio vaše kritike proizlazi iz nečega što možda niste sasvim svjesni. Iz činjenice da je naš posao i naše poslovanje i u programskom i u poslovnom smislu bitno transparentnije i otvorenije nego što je bilo. I da je broj sjednica vijeća pa i tema koje smo mi stavili na te sjednice vijeća, sasvim drugačiji da on problematizira neuporedivo više cjeline poslovno programskih odnosa u kući, nego što je to bilo ranije. Po svom odjeku u medijima on naravno dovodi i do veće kritičnosti i vas s pravom. Svjestan sam kao i moji suradnici, problema i nužnosti transformacije kroz koju mora proći Hrvatska radiotelevizija da bi strane susrela sa onom komunikacijskom budućnošću koja je već zakoračila i na ove prostor, a u Europi se već odavno događa, kao i sa stanovišta dizanja profesionalnosti i na pravi način vrednovanja onoga što nam je … politike i sloboda koja je za medij koja se zove Hrvatska radiotelevizija došao od zakona 2001., a nastao zakonom od 2003. i funkcionira kroz tri Vlade. Ja ovdje moram reći da postoji realni odmak one da kažem formalne politike od rukovodstva Hrvatske radiotelevizije, ali mi još jako puno moramo napraviti da se i onaj neformalni kontakt kontakt koji postoji između politike, gospodarstva i nekih drugih grupacija odmakne i od naših redakcija i od naših novinara. javni servis u Hrvatskoj mora biti i dobro je da bude vrlo kritički procjenjivan i ocjenjivan. Uvjeravam vas da pri tome da i mi sami vrlo kritički procjenjujemo vlastiti rad i uspješnost. Zato svaku kritiku, a vjerujem da ovdje većina kritika bila dobronamjerna i sa brigom za ovaj medij, sačuvamo kao doprinos našem neprestanom poboljšavanju, odnosno kao zahtjev da poboljšamo sve što je u našoj moći se može se može učiniti u realnom vremenu boljim. Ali u ovom trenutku kada ovako kritički razmatramo Hrvatsku radioteleviziju ja moram reći i zbog vas ali i zbog svekolike javnosti, da je HRT ipak danas najvjerodostojniji medij u Hrvatskoj i istodobno najuravnoteženiji jednini medij u Hrvatskoj. Može li biti bolje? Mora i može i to je naša izravna odgovornost kad je već netko ovdje spominjao odgovornost koju i prihvaćamo. Na jednu sam vrstu kritike pa i moji ljudi ako tako smijem upotrijebiti riječ posebno osjetljiv, a to je jedan dio ocjene o HRT-u koji dolazi iz tiskanih medija i djelom iz nečega što je ovdje spominjano iz osobnih kontakata i pritom su ocjene o povezanosti politike i našeg posla uvijek odnose na one druge naše zaposlenike, da sad tu ne imenujem tko je na koga ciljao a u kojem se odnos s politikom onih koji vas netočno i tendenciozno informiraju o nekim stvarima ne odnosi nego to je i jedno i drugo, miješanje u našu neovisnost i u mogućnost da se oslobodimo ovih različitih utjecaja, tim više što ovdje mogu reći da je HRT za svaku informaciju potpuno otvoren i na raspolaganju svim tijelima a da ne govorim zastupnicima i pojedinačno i saborskim tijelima u svakom pogledu. tisuće 600 i nešto ljudi. Na radiju je situacija dobra. Na većem dijelu Hrvatske televizije također, u onom smislu u kojem sam rekao načelno. Dakle, sve može biti bolje. Ovdje se sve svodi na dio informativnog programa Hrvatske televizije ako sam dobro razumio gro kritika. Mi želimo to srediti ali pri tome kažem molimo da nam ne pomažete na način da se identificirate sa određenim krugovima interesa koji u tom sređivanju su u sukobu kao nastavak jedne nepopularne i loše tradicije iz godina i puno godina iza nas. Možda je dio krize stvarno u prevelikoj nazočnosti političkih interesa i lobija među našim novinarima koji uglavnom, unutar kojih se uglavnom ova diskusija i događa. Mi ne možemo sastaviti kadrovsku strukturu prema opcijama u ovom Saboru i želim reći da u tom pogledu niti smo imali takvu namjeru niti ćemo ikad imati dok je ovo vodstvo kuće na djelu. I ja bih htio reći da kad se tako ljudi svrstavaju, da onda, ja razumijem neke doista nekorektne priloge mojih kolega koji pogađaju i pogode i pojedince u ovom Saboru, ali morate shvatiti da kad naši ljudi su od strane politike svrstavani politički oni također to primaju sa vrlo velikom dozom povrijeđenosti. Nešto bih rekao posebno oko suradnje s vijećem. Možda ovako kritička opservacija u ovim brojnim sjednicama koje je vijeće ovdje navelo ne bi bilo kad zapravo ovo ne bi bio jedan neprekinuti dijalog između vijeća, ravnateljstva i programskih vodstva kuće u kojem ovdje možda nedostaje u toj dinamici neprekinute kritike koja se odnosi na ono što je bilo između dvije sjednice, ponajprije na neke konkretne primjedbe, kad to ne bi bilo i akceptirano sa strane vodstva ove kuće posebno programskih ljudi i pokušajima da se maksimalno tome ide u susret i da se one stvari koje doista nisu dobre i na koje s pravom se ovdje upozorava i otklone. Međutim, to je proces u kojemu i nama treba vremena i privikavanja da se naučimo na profesionalne norme koje su samo u našim rukama a ne u rukama podrške koju čovjek može dobiti kad radi ovaj posao sa raznih strana. Naravno, ovo pomalo ironično govorim. U tom smislu smo i osnovali ovaj Centar za ono što bi se reklo neprestano obrazovanje. U tom smislu i jest naši napori da neprekinuto šaljemo ljude, ovdje je netko pitao da sudjelujemo i participiramo u svim mogućim seminarima koje održava IBU, posjećujemo sve korespondentne radio i televizijske centre u Europi, sudjelujemo u brojnim radionicama, učimo gdje god se učiti može i gdje god nam to sredstva dopuštaju. Tome namjeravamo posvetiti neuporedivo više upravo ovo što sam zadnje rekao sredstava u godinama koje dolaze osnivajući jednu takvu instituciju. Ovdje je bio spomen o jeziku i govoru. To je glavni razlog zašto smo ovo i i s čime počinje funkcioniranje ovog centra. Ja ću reći jedan fenomen koji nije samo problem naš. Doista, najveći broj kritika na koje nemamo pravi odgovor su kvaliteta jezika i govora. Istodobno nikad više zaposlenih lektora i fonetičara nije nego što ih danas imamo i nikad veća sredstva nismo, to sam već rekao, nismo utrošili. Nažalost, sustav kojim radimo je loš utoliko što se to događa u procesu rada a ne u jednom ovakvom centru u kojem čovjek može potpuno koncentriran tako da svaki put ona intervencija izvjetri sa onim trenutkom kad je ona realizirana. Dakle, ovo mora postati stvar jednog obrazovanja drugog tipa. Ali ovdje ću reći jednu stvar nad kojom mislim da bi se i vi trebali zamisliti. Ja sam obišao mnoge zemlje i mnoge televizijske i radijske postaje. Nigdje nema toliko problema sa jezikom. U nekim zemljama i nekim stanicama nema uopće lektora. Ima minimalna podrška glavnim voditeljima u smislu fonetičara. Znate zašto? Zato što ljudi izađu sa fakulteta pismeni. Ovdje je problem da mi moramo u našem procesu nadoknaditi onu pismenost koja u obrazovnom sustavu ne postoji a govorimo o zemlji znanja i o vremenu znanja. Čast nekim užim grupama i nekim užim strukama ali to je realni problem. Nešto bih samo rekao još o nekim detaljima. Neki su i otišli pa ne znam ima li smisla pojedinačno odgovarati, vjerojatno nema, ali tek toliko da kažem. Mi smo cijeli jedan koncept novi regionalnih programa izgradili

a zatim kada se otvore novi multipleksi razmišljamo i o jednom kanalu koji bi bio isključivo namijenjen javnom regionalnom informiranju, dakle idemo otvoriti taj prostor da se kao i u radijskim postajama potpuno približimo ljudima, životu u realnom prostoru i da time onda zadovoljimo i jedan cijeli niz problema koji nastaje danas u ovakvoj strukturi programa i koji se tiču i mnogih prava i mnogih sadržaja namijenjenih posebnim grupama, manjinskim grupama pa i onda ne samo posebnim emisijama za pojedine narodnosti nego u pravom smislu redovnim vijestima na jezicima narodnosti. To će još više doći do izražaja i biti realizirano onda kada nadam se tijekom ove godine krene i informativni, specijalizirani informativni kanal sukladno otvaranju mogućnosti koji nam nosi digitalizacija u koju je ova zemlja ušla. Nešto oko pristojbe i marketinga. Mi doista se krećemo u jednom modelu koji je apsolutno prevladavajući europski model. Zapravo ja mislim da smo mi na najbolji način obradili ono što je bila preporuka i … /Govornik se ne razumije./ … svim svojim članovima dakle krovne organizacije javnih radia i televizije. Danas se uopće smatra da je taj oblik izvora zapravo temeljni garant neovisnosti javnih medija jer ova vrsta diskusije, kao, je naše nasljeđe realno a koja se tiče nadzora tamo je prešla već u sferu dobrih običaja koji se ne krše i normi i principa profesionalnih koji na ovaj način nisu nazočni. Ovdje su s pravom nazočni i predmet kritike. Pristojba je dakle osnovica svugdje i uglavnom u kombinaciji sa marketingom ili sponzorstvom. Čak i BBC sada uvodi na neke od svojih kanala tu mogućnost. Kombinacije marketinga sa nečim što zovemo pristojbom. I ja bih ovdje mogao reći da samo one zemlje koje, gdje nema tog marketinga ili u cijelosti su to pokrile pristojbom ili postoji jedna druga formula da se iz prihoda marketinškog komercijalnih televizija prebacuje jedan određeni postotak u korist javne radiotelevizije. reći ću u tom smislu da što je zemlja manja to je briga za financiranje njenog javnog servisa veća u Europi zato što je to jedini čuvar njenog identiteta i stvarne komunikacije sa ostatkom Europe. To ne treba brinuti posebno BBC ni HRT ni Francusku televiziju ni Španjolsku ni Talijansku, velike zemlje ali itekako Dansku, Belgiju, Norvešku, Finsku, Portugal i neke druge. Ovdje je vrlo kritično bilo riječi o transparentnosti u poslovanju i to s pravom. Ali ja bih ovdje želio reći, možda nisam dobro u ocjeni, u onome što sam govorio poslušan i ili ili me niste dobro čuli. Mi smo praktički cjelokupnu javnu nabavu koja je, gospodin Vujić je o tome govorio, bila predmet ovakvih i onakvih opservacija stavili u sferu javnih natječaja. To znači da smo učinili i sredstva za koja se za to troše potpuno transparentnim, javnim jer je javni natječaj kao i rezultate tih javnih natječaja. Daleko iznad ove granice od 10%. I praktički nam je ta orijentacija u sljedećoj godini još i veća. I napustili smo ovu situaciju u kojoj je bilo dogovora ili mogućnosti interpretacije dogovora ispod stola. Dogovora ispod stola u razdoblju u kojemu ovo ravnateljstvo odlučuje nema. Nešto o sukobu interesa. Jedan dio sukoba interesa koji opet ovako uglavnom su došli kao razotkrivanje iz sfere medija, vrlo zainteresiranih medija i tiskanih medija koji su ovdje već dobili neku svoju ocjenu, jedan dio toga bi se mogao odnositi na razdoblje prije. Drugi dio, mi smo sami proslijedili svako saznanje koje o tome imamo i koje nismo mogli … /Govornik se ne razumije./ sve moguće kontrole smo proveli koje smo mogli provesti. Ne posjedujemo ni jedan izravni dokument koji bi potvrđivao to, a na temelju novina za ovo razdoblje o kojem govorimo mi ne možemo ljudima davati otkaze, a vjerujte da sam ih ja spreman na bilo koji dokaz dati. Bez puno diskusije i bez obzira kakve će posljedice i što će na kraju sud presuditi. Nemamo dokaze osim novinskih članaka. Od novina smo tražili dokaze o onome što pišu. Nismo ih dobili. Od odvjetnika koji su tamo bili apostrofirani nismo ih dobili. Od strane odvjetništva još o najnovijim stvarima i našim zahtjevima koji dakle nisu iz ovog perioda uopće o kojima je ovdje bilo govoreno nismo dobili odgovore. Na kraju reći ću da mi je žao i mislim da je gospodin Pupovac u pravu kad je rekao da je jučerašnja najava u Dnevniku bila nekorektna. Jer žao mi je za parkiralište jer mi ih imamo i mnogi zaposleni, mnoge tvornice, mnoga poduzeća, mnoge javne ustanove imaju parkirališta i doista je što se mene osobno tiče to ovako jeftina tema da kažem na kojoj se sitni bodovi dobivaju. Žao mi je za restoran. U ovome restoranu hrane se i ljudi iz Hrvatske radio televizije koji ovdje rade i prate rad ovog Sabora. Htio bih ipak reći da kad je bilo riječi o mirovinama tu se malo naša sposobnost organiziranog rada i precjenjuje. Ne vjerujete valjda da smo bili sposobni od jučerašnjeg popodneva za navečer pripremiti prilog samo da bi se poklopio neki pojedinac ili jedno tijelo. Naime nažalost iza svakog priloga u dnevniku slijedi drugi. Ima neke logike u redanju tih priloga i sasvim je logično da ako se informira iz Sabora da se, da slijedi neki prilog

to je ipak samo dojam, a ne i nešto što je bila bilo kakva zloba. Na kraju što se tiče oko plaća ja bih htio reći još dva podatka. Broju zaposlenih koji rade ovaj posao u drugim zemljama i u drugim javnim televizijama je približan. Norma u drugim zemljama nije veća nego je manja. Ali je zahtjev za kvalitetom tih uradaka koje posebno rade novinari veća. Izdvajanje iz ukupnog prihoda u Hrvatskoj je manje od bilo koje zemlje s kojom se možemo uspoređivati ako nećemo uzeti zemlje koje su imale neuporedivo težu situaciju od nas ranije. Ona je oko 40%. U «IBU» ne postoji izdvajanje ispod 50 ili do 70% za radnu snagu i to izdvajanje daje u konačnosti višestruko da ne kažem i sa dvocifrenim ciframa pomnožene iznose, drugi je problem u ovoj kući ozbiljan, a to je da za ovo vrijeme u kojemu ćemo nuditi više kanala za isti novac jer nam je to donijela tehnologija, to je netko postavio pitanje. Dakle da, dati ćemo više sadržaja jer nam trebaju druga vrsta pismenosti i druga vrsta sposobnosti, morati ćemo promijeniti strukturu, a morati ćemo smanjiti i broj ljudi ne zbog toga što je to jednostavno od oka procijenjeni višak, nego zato što nemamo dovoljno novaca da one poslove koje trebamo platimo dovoljno dobro da bi ih imali. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30 sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o carinskoj tarifi i dalje već prema dnevnom redu. Hvala.